Dakle, dogovorili smo se da zajednički raspravljamo o sva tri prijedloga. - Konačni prijedlog Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 839; Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, prvo čitanje, P.Z. br. 745; - predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević - Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, prvo čitanje, P.Z. br. 830; - predlagateljica zastupnica Sunčana Glavak O prijedlozima zastupničkih zakona Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. A raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i sport

Roko Andričević je tu, u ime prijedloga Vlade RH. Molim uvodno obrazloženje.

Uvaženi zastupnici predmetnim zakonom vrši se prijenos osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever. Grad Varaždin i grad Koprivnica prestaju biti njegovi osnivači te osnivač postaje RH, a Sveučilište Sjever dalje nastavlja s radom kao javna ustanova. Nakon provedene rasprave ministarstvo je izradilo obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o prijenosu osnivačkih prava na RH. Nakon Nakon provedenog javnog savjetovanja ministarstvo je uputilo na mišljenje mjerodavnim nadležnim tijelima na dodatne suglasnosti i praktički zakon je kao takav upućen u proceduru i došao na Hrvatski sabor. Trenutno stanje Sveučilišta Sjever se sastoji u tome da se izvodi 11 studijskih programa od kojih je jedan u biomedicinskom području, 4 programa su u društvenom, 5 u tehničkom i 1 studijski program u umjetničkom području. Sumarno gledano radi se o 7 stručnih studijskih programa i 4 sveučilišna studijska programa. Osnivanjem Sveučilišta "Sjever" ostvarene su prije svega pretpostavke policentričnog razvoja mreže visokog obrazovanja u RH u istodoban u istodoban snažan doprinos regionalnom razvoju sjeverozapadne Hrvatske kako u gospodarskom tako i u kulturnom i opće društvenom pogledu. U tom smislu sam postupak osnivanja Sveučilišta Sjever utemeljen je na važnim povijesnim etnološkim i kulturnim pretpostavkama razvoja sjevera RH. Analizirajući opravdanost razvoja visokog obrazovanja u sjeverozapadnom dijelu RH potrebno je uzeti u obzir i strukturu stanovništva, njihove obrazovne karakteristike te napraviti usporedbu na nacionalnoj razini. Gradovima Varaždinu i Koprivnici koji su sjedišta Sveučilišta "Sjever" u odnosu na udaljenost od Sveučilišta u Zagrebu gravitira stanovništvo Varaždinske županije, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke županije te dijelom Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske. Jedan od glavnih ciljeva strateškog dokumenta EU Europa 2020 je do 2020. godine dostići 40% visokoobrazovnih u populaciji 30 do 34 godine. Republika Hrvatska je postavila cilj do 2020. doseći 35% visokoobrazovanih u toj populaciji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine godine RH imala je 26% visokoobrazovanih u ovom indikatoru, a županije sjeverozapadnog dijela RH u prosjeku 17% što ukazuje na to da je sjever RH u zaostatku sa prosjekom ostalog dijela RH. Ukoliko se Ukoliko se posebno promatra postotak visokoobrazovanih u dijelu te populacije 30-34 godine u županijama koje su sjedište postojećih sveučilišta analiza pokazuje da se u svim županijama osim Osječko-baranjske imaju broj visokoobrazovanih u prosjeku ili veći od prosjeka RH dok samo Osječko-baranjska županija ima veći postotak od promatranih županija sjeverozapadnog dijela RH. Zaključno, valja istaknuti kako je platforma za donošenje Zakona o prijenosu vlasništva i osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na RH izražena u opsežnom elaboratu o osnivanju Sveučilišta Sjever koji je izrađen u siječnju 2014. godine kojim su zacrtani misija i vizija sveučilišta te istaknuti konkretni ciljevi u njegovom budućem dugoročnom razvoju potkrijepljeni i utemeljeni na egzaktnim podacima i pokazateljima. Na ovom mjestu valja istaknuti samo neke od značajnih ciljeva zacrtanih elaboratom čije će ostvarenje biti omogućeno donošenjem Zakona o prijenosu vlasništva. Osnovni razlozi ustrojavanja i ciljevi djelovanja Sveučilišta Sjever su: dugoročno povećanje broja visokoobrazovanih stanovnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, omogućavanje pristupa visokom obrazovanju većem broju stanovnika sjeverozapadne Hrvatske, pokretanje visoko kvalitetnog znanstvenog istraživanja, umjetničkog rada i inovativnosti, jačanje doprinosa sveučilišta u regiji kroz potporu industriji i gospodarstvu te društvenom i kulturnom životu u cjelini, razvoj međunarodne suradnje sveučilišta i moguć pristup europskim fondovima, pokretanje vrlo važnog stručnog visokoobrazovnog programa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj. Grad Koprivnica i Grad Varaždin svojim očitovanjima od 2.ožujka 2015.godine i 27.veljače 2015.godine izrazili su suglasnost i podršku u prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na RH kako bi se postigli ciljevi sjeverozapadnog dijela RH vezani uz povećanje broja visokoobrazovne populacije. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče ministra da bi ova rasprava išla u nekakva da kažem pravom smjeru mislim da vi niste odgovorili na ključno pitanje, a to je da jedno privatno sveučilište osnovano uz potporu dva grada koji su obećali da će nešto financirati i sada najedanput to više ne ide i sad ta kompletna obaveza financiranja praktički prelazi na državu. E sad, koliko je dozvola za osnivanje veleučilišta u RH izdano to dobro znate i što znači ako se taj recept hoće primjenjivati na Mislim da je to ključna stvar koju ste vi kao predstavnik Vlade morali reći za ovom govornicom. Morali ste reći za ovom govornicom koliko to novaca košta? Ja se sjećam famozne priče oko javnog privatnog partnerstva, izgradnje sportskih dvorana itd. kako je to sjajan projekat da bi na kraju u državni proračun se ugradilo da se sufinancira taj sjajni projekata sa nekakvih 20 i još nešto milijuna godišnje. Mislim da ako donosimo ovakve odluke onda računi moraju biti čisti i hrvatska javnost mora znat točno koliko to košta i koliko će to koštati. Jer vi ako u ime Vlade to govorite, ako ne date taj odgovor onda niste dali potpun odgovor i mislim da svaka rasprava u ovom Saboru je suvišna onda.

donošenja i postupka donošenja Zakona o prijenosu vlasništva već je vlasništvo nas Sveučilištem Sjever u nekoliko navrata i na odborima točno definiran iznos troškova ovog postupka. Znači za 2015.godinu to je 5 milijuna kuna, za sve naredne godine to je 10 milijuna i 600 tisuća kuna. predlagatelja ostalih zakona. Sada je na redu prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, prvo čitanje, P.Z.BR. 745. Predlagateljica zakona je poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege, poštovani profesori predstavnici Sveučilišta Sjever. Narodna stranka Reformisti smatra da je Sveučilište Sjever jedan od dugoročno najvažnijih projekata za Varaždin, za Varaždinsku županiju, cijelu sjevernu regiju ali i Hrvatsku u cjelini. I upravo iz tog razloga još u 11.mjesecu prošle godine u saborsku sam proceduru uputila prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever. Drago mi je da su važnost i značaj ideje da Sveučilište Sjever postane javno prepoznale i druge političke opcije i da je to podržala u konačnici i Vlada i izašla sa svojim prijedlogom, te vjerujem da ćemo oko ovoga danas u raspravi a posebno sutra u glasanju postići konsenzus. Odmah na početku izlaganja iznijet ću nekoliko ključnih argumenata. Prije svega regija sjever je regija sa preko 650 tisuća stanovnika koja jedina nema vlastito od države financirano sveučilište. Uz svo poštovanje prema Sveučilištu Zagreb i smjerovima koje ono ima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj to nikako nije i ne može biti dostatno. Ovo dakle nije nešto čega smo se sjetili mi na sjeveru, dapače mi smo zadnji koji takvu inicijativu pokrećemo. Tu je važno podcrtati da uz javna sveučilišta u naša četiri najveća grada Zagrebu, Osijek, Splitu i Rijeci svoje javno od države financirano sveučilište ima i Zadar čije sveučilište kao javno osnovano još 2002.godine, Dubrovnik čije sveučilište kao javno osnovano 2003.godine i Pula čije sveučilište kao javno osnovano 2006.godine. Dakle u Hrvatskoj već postoji sedam javnih sveučilišta od čega dva na kontinentu a pet u jadranskim gradovima. Jedni sjever kao regija od 650 tisuća stanovnika dosada svoje sveučilište nije imala. Najuže poveza s tim je i drugi argument a to je podataka da je prosjek visoko i više obrazovanih na sjeveru Hrvatske bez dakle ovog indeksa nego ukupno 10,5%. Samo za usporedbu prosjek Hrvatske bez sjevera je 20% visoko i više obrazovanih a visoko i više obrazovanih u Gradu Zagrebu ima preko 30%. To je vjerojatno podatak koji ne zna puno ljudi, jer je percepcija o sjeveru Hrvatske uvijek drugačija, no ovo su egzaktne brojke koje jasno govore da je sjever Hrvatske podobrazovan u odnosu na ostatak Hrvatske, da to snažno utječe na naše gospodarstvo, na naše plaće i na razvoj regije u cjelini. I to je nešto što moramo hitno promijeniti. Posebna komponenta ove priče a ponovno je povezana sa svim dosada navedenim je i socijalna komponenta, odnosno žalosna činjenica koja se nažalost niti za mandata ove Vlade nije uspjela popraviti, a to je da je prosjek plaća u Hrvatskoj najniži upravo u Međimurskoj županiji koja je pretposljednja i Varaždinskoj županiji koja je posljednja po prosjeku plaća. U egzaktnim brojkama Varaždinska županija je 23,6%, a Međimurska 21,2% ispod prosjeka plaća u RH. Što Što to znači? To znači da vrlo mali broj roditelja danas može poslati svoju djecu na studij u Zagreb ili negdje drugdje. Studiji u Zagrebu košta puno. To se obitelji sa prosjekom plaća od 3.570 kuna koliko je u Varaždinskoj županiji sasvim sigurno ne mogu priuštiti. Ekonomske projekcije pokazuju da prosječni trošak studiranja izvan mjesta stanovanja odnosno regije stanovanja stoji mjesečno oko 2.500 kuna, stan, režije, prijevoz, hrana, bez participacije u školarini odnosno pod uvjetom da je student u redovitom statusu i da ne plaća školarinu. Omogućujući djeci da studiraju doma u Varaždinu, u Koprivnici sutra nadamo se sa širenjem sveučilišta i u Čakovcu, Krapini u Križevcima dajemo djeci čiji roditelji ne mogu platiti studiranje izvan doma šansu da završe fakultete i da time osiguraju osiguraju sebi bolju budućnost. Iznijela sam sada, vjerujem da ćete se složiti, više nego jake činjenice i argumente zašto naša sjeverna regija treba i mora imati svoje od države financirano sveučilište. Nadalje, ono što je vizija i ono što je ideja i što su ciljevi koji se osnivanjem sveučilišta sjever želi postići. Prije svega to je dugoročno povećanje broja visokoobrazovanih stanovnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kao što sam već i naglasila trenutno je postotak visokoobrazovanog stanovništva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj izrazito nepovoljan i nekonkurentan. Dakle već navedenog broja od svega 10,5% visoko i višeobrazovanih 5,62% stanovnika završilo je jedan od sveučilišnih studijskih programa, a 4,54% stanovnika završili su stručni studijski program. Takva obrazovana struktura regiju sjever onemogućava u gospodarskom razvoju, predodređuju isključivo za nisko akumulativne prerađivačke industrije poput tekstila, prerade kože, prerade drva u kojoj naši građani mogu ostvariti samo minimalna primanja, što se jasno dokazuje i u prosjeku plaća za koje sam već navela da su najniže u Hrvatskoj i potpuno je jasno da su to povezani procesi. Povećanjem broj visokoobrazovanih ostvarit će se pretpostavke za brži i uspješniji razvoj regije u svakom pogledu. Drugo je omogućavanje pristupa visokom obrazovanju većem broju stanovnika sjeverozapadne Hrvatske. Trenutno samo s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije više od 3 tisuće studenata studira u sveučilišnim centrima izvan mjesta prebivanja, ukoliko tu pribrojimo i susjedne županije navedeni broj diže se na 8 tisuća studenata. Navedene u određenoj mjeri i nužno zbog diversifikacije studijskih programa na nacionalnoj razini i naravno da ne postoji potreba za razvoj svih studijskih programa na svakom od sveučilišta. Međutim, ponovit ću činjenicu da zbog socio-ekonomskih uvjeta postoji veliki broj građana koji danas nemaju pristup visokom obrazovanju zbog nemogućnosti školovanja u sredinama izvan mjesta prebivališta. Sveučilište Sjever svake akademske godine ima značajno veći broj prijavljenih kandidata na upisnim rokovima negoli su raspoložive kvote za redovne i izvanredne studente, a na pojedinim atraktivnijim studijskim programima, taj je broj i višestruko veći. To znači da se Sveučilište Sjever mora razvijati, da mora rasti i mora omogućiti podizanje obrazovane strukture naše regije. Cilj je nadalje dodatno zapošljavanje kvalitetnoj nastavnog osoblja sa stečenim znanstvenim i stručnim kompetencijama nastavnika te izabranih u znanstvenim i znanstveno nastavnim zvanjima. Sustav sveučilišta ima zadaću otkrivati posebno sposobne kadrovske potencijale, te poticati na razvijanje i primjenu odgovarajućih zvanja i vještina za dobrobit zajednice u kojoj djeluju. Trebaju postojati načini i poticanje napredovanja te pravne organizacijske mjere provođenja i vrednovanja temeljene na znanju na radu i na sposobnostima. Tu je važno istaknuti da je Sveučilište Sjever postavilo kao prioritet poticanje i jačanje interesa za prirodne, tehničke i biotehničke znanosti. Ovo smatramo iznimno važnim i tu Sveučilište sjever ima prostora za napredovanje i razvijanje. Naime, u istraživačkom izvješću Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Varaždin, razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu na pitanje građana unutar kojeg područja djelatnosti bi prema njihovom mišljenju bilo najvažnije otvoriti veleučilišne odnosno sveučilišne studije, u Varaždinu najčešće navode potrebu za otvaranje studija iz područja prirodnih i tehničkih znanosti 23 do 24%, zatim slijedi područje biomedicine i zdravstva sa 18%, te područje društvenih znanosti sa 15%. Studijski programi u području prirodnih znanosti ne postoje u gradu Varaždinu, iz područja biomedicine i zdravstva postoji jedino Studij sestrinstva, iako iz područja tehničkih znanosti pokriveno gotovo polovica studijskih programa na Sveučilištu Sjever u Varaždinu ispitanici daju prioritet otvaranju studijskih programa upravo iz područja tehničkih znanosti. Važno je da je to sveučilište prepoznalo ove sve analize i da u tom smjeru razvija svoje programe. Ono što također smatram da je važno istaknuti, a to je ključno je to je jačanje doprinosa Sveučilišta Sjever regiji kroz potporu industriji, gospodarstvu, te društvenom i kulturnom životu. U tom smislu Sveučilište Sjever se već pokrenulo i već naveliko djeluje, ono je naime osnivač zajedno sa gradom Varaždinom i Fakultetom organizacije i informatike Tehnološkog parka Varaždin. Tehnološki park Varaždin je najveći tehnološki park u RH i u 2014.godini odobrena su mu sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 15milijuna kuna za izradu novih prostora i opremanje laboratorija. Sveučilište će u suradnji sa upravom Tehnološkog parka Varaždin sudjelovati u projektiranju laboratorija u području strojarstva, strojogradnje i elektrotehnike, a sukladno vlastitim razvojnim potrebama, te potrebama gospodarstva regije u cjelini važno je reći da je Sveučilište Sjever i partner gradu Varaždinu u kandidaturi grada za europsku prijestolnicu kulture 2020.godine to je potpisano prošli tjedan. Sveučilište ima trenutno nešto više od 140 stalno zaposlenih. Od toga 115 zaposlenika u nastavi i oko 30 nenastavnog osoblja te oko 200 vanjskih suradnika. Trenutno na svim godinama na sveučilištu sjever studira oko 2700 studenata. Sveučilište brine i o razvoju vlastitih kadrova pa tako financira ili sufinancira doktorske studije za 30-ak svojih asistenata i nastavnika. Ovo su brojke ali tu je važno reći da iza tih brojki stoji puno rada, puno truda i puno entuzijazma svih zaposlenih na sveučilištu. I tu se osjeća jedna velika pozitivna energija svih oni kojima je omogućeno da studiraju u Varaždinu, isto tako i u Koprivnici. To za studente, za njihove roditelje ali i za budućnost i razvoj ali i za dušu tih gradova i dušu cijele regije, znači jako puno i to je jedan od dodatnih razloga zašto to moramo podržati. Sveučilište je inače nastalo na temeljima Visoke elektrotehničke škole u Varaždinu koja je počela sa radom 2001. godine. 2005. godine prerasta u veleučilište u Varaždinu koje ima tri stručna studija, elektrotehniku, proizvodno strojarstvo i multimediju, oblikovanje i primjenu. Veleučilište u Varaždinu u sljedeće 2 do 3 godine počinje izvoditi studijski program u znanstvenom području biomedicine, zdravstva, stručni studij sestrinstvo te ima u tom trenutku više od 3000 studenata. Stjecanjem osnivačkih prava nad medijskim sveučilištem 2012. godine gradovi Varaždin i Koprivnica jasno pokazuju da su zainteresirani za podizanje razine obrazovanja u sjevernoj regiji Republike Hrvatske. Medijsko sveučilište započinje sa radom u akademskoj godini 2012./2013. i gradska vijeća gradova osnivača donose odluku u ožujku 2013. godine o integraciji veleučilišta u Varaždinu i medijskog sveučilišta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na temelju uputa Vladi Republike Hrvatske 19. veljače 2015. godine pokrenulo javnu raspravu o učincima predloženog zakona koja je završena 20. ožujka i iznimno nas veseli da su gotovo svi, gotovo u potpunosti, 2 su izuzetka, neću ih sada imenovati, možda ako bude nekakvih replika pa ću onda, dakle osim 2 svi su podržali osnivanje sveučilišta sjever što znači da su i građani ali i stručna javnost prepoznali sve ovo o čemu danas govorimo. Moram, uvaženi zastupnik Šuker je nešto govorio dakle oko, ja sam to shvatila kao jednu generalnu politiku obrazovne politike u Varaždinskoj županiji kada je spomenuo javno privatno partnerstvo, pa bih i njega ali možda i sve zajedno željela podsjetiti što je javno privatno partnerstvo donijelo Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija naime jedina je županija u cijeloj Hrvatskoj koja ima potpuno uređene, obnovljene, dograđene sve škole i sve sportske dvorane temeljem javnog privatnog partnerstva jer inače iz proračuna gradova, općina i države možda bi imali jednu do dvije a ne sve. Varaždinska županija je temeljem projekata tadašnjeg župana Čačića uspjela osigurati jednosmjensku nastavu svim učenicima osnovnih i srednjih škola. Varaždinska županija je krenula sa sufinanciranjem prijevoza kojeg smo uspjeli nametnuti i ovoj Vladi. I koji su rezultati toga? Rezultati toga su dakle da danas Varaždinska županija ima centre izvrsnosti, ima jednosmjensku nastavu koja je rezultirala time da danas. Dakle nakon 10 godina s odmakom kada pratimo koji su učinci javnog privatnog partnerstva i svega onoga što je ono, i sufinanciranje prijevoza učenika, što je ono proizvelo. Dakle 36% više upisanih u gimnazije, 36% više i udvostručenje upisanih na fakultete. Dakle ako to nije ozbiljan pomak, dakle temeljem upravo takvih projekata ja ne znam što onda je. Dakle to treba podržati i to bih preporučila i drugim županijama da rade tim više što je sada država konačno preuzela obvezu obvezu da javno privatno partnerstvo sufinancira sa 55%. I naravno da država to treba preuzeti i naravno da država to treba financirati. I javno privatno partnerstvo isto tako i Sveučilište Sjever. Jer kao što znamo mi smo danas financijski najcentraliziranija država, dakle uz Grčku najcentraliziranija država u Europi gdje 90% prihoda završava u državnoj blagajni a svega 10% u jedinicama lokalne samouprave. Dakle svega 10% za sve ostale gradove, županije, općine. Prema tome da, država treba financirati i Sveučilište Sjever i javno privatno partnerstvo. Evo sve klubove i zastupnike pozivam da podrže ovaj zakonski prijedlog i omoguće osnivanje Sveučilišta Sjever. Hvala vam Hvala i vama. Imamo repliku. Poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite kolega. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Martinčević ja se slažem uglavnom sa najvećim djelom ili gotovo sa svime što ste rekli u svojoj raspravi ali zbog istine treba istaknuti da povijest nije počela sa vašim puštanjem vašeg prijedloga u proceduru, ovo je projekt na kojem se radi kao što ste na kraju krajeva i sami kasnije u svom govoru rekli od 2001., 2005. i u mandatu ministra Jovanovića su se intenzivno organizirali sastanci i dogovori i pokušaji da se to napravi. Nažalost tadašnji zamjenik ministra nije bio posebno kooperativan. U tom smislu ja moram iskoristiti priliku da se i zahvalim i zamjeniku Andričeviću na promjeni odnosa ministarstva prema ovom važnom sveučilištu. Ali da se vratim na početak, dakle ovo je jedan projekt na kojem se radi već barem 15 godina skoro i u ovom mandatu i prije vašeg zakona se intenzivno radilo i oni za koje tvrdite da su preuzeli ideju i prihvatili ideju su zapravo tu ideju iznijeli i doveli do ovog trenutka u kojem se danas nalazimo. Na kraju krajeva sveučilište je osnovano kao sveučilište prije vašeg zakona. Tako da iako se slažem sa svime drugim što ste rekli, odnosno gotovo sa svim, ali istini za volju treba istaknuti da povijest nije počela sa vašim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnika Natalija Martinčević. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Povijest svakako nije počela sa mojim prijedlogom zakona, ali mi je drago da je moj prijedlog zakona inicirao ovo o čemu danas raspravljamo i da je moj prijedlog zakona doveo do toga da ćemo sutra glasati i ja vjerujem izglasati Sveučilište Sjever. U potpunosti ste u pravu, od 2001. godine je krenula povijest veleučilišta pa kasnije sveučilišta. Osobno sam bila prisutna na svim sastancima kod ministra Jovanovića i jako mi je žao da u jednom trenutku je cijela priča stala i da se po tome tri godine nije napravilo ništa. Ljudi koji rade na sveučilištu, studenti koji studiraju našli su se u opasnoj i ozbiljnoj situaciji da njihovo sveučilište i opstanak dođu u opasnost. Tada sam odlučila, dakle nakon tri godine što se apsolutno ništa nije desilo da moramo početi djelovati, da moramo nešto učiniti i tada sam izašla sa svojim prijedlogom zakona. Vladi je trebalo evo više od 6 mjeseci da izađe sa svojim, a mene jako žalosti da HNS nije izašao sa svojim. **Leko, Sada je treći prijedlog zakona istog sadržaja, isti prijedlog, to je Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, prvo čitanje, P.Z. br. 745, predlagateljica zakona je Sunčana Glavak. Pozivam predlagateljicu poštovanu zastupnicu Sunčanu Glavak da da uvodno obrazloženje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Vidim da su nam se pridružili i nastavnici sa Sveučilišta Sjever u Varaždinu koje srdačno pozdravljam. Kolegice i kolege. Dakle došli smo nakon očito niza godina i nakon mnogih povijesnih trenutaka koji su opisani zapravo u mojem prijedlogu zakona koji je pred vama do sasvim jednog novog prijedloga koji se razlikuje od onoga što je predložila, na početku što je došlo u Hrvatski sabor kolegica Martinčević, potom smo čekali Vladin prijedlog. Očito je Vlada bila nešto obećala, ali se to malo odužilo pa eto stiglo je danas to isto tako nama na klupe. I dakle ovo je pred vama sveobuhvatan prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, drukčije koncipiran od ovoga što smo imali prigode čuti. S obzirom da je i kolegica Martinčević zadirala u neke povijesne momente neću vas opterećivati time, imate prijedloge ispred sebe, ali ću izraziti svoje žaljenje što ovdje zapravo nema naših kolega zastupnika koji dolaze iz III. izborne jedinice ili malo šire, koji bi se trebali zalagati za ovakav ili onakav prijedlog zakona i iznijeti svoje mišljenje podržavaju li ako da ili ne podržavaju i zašto ne. Čast izuzecima naravno, vidim kolegu ovdje koji protestira, ali naravno to se ne odnosi na nazočne u dvorani. Jedna od razlika koju predlažem ja u svom prijedlogu zakona što je argumentirano dakle i uvodno u zakonu jest, imajući u vidu činjenice iznijete u povijesnom pregledu razvoja visokog školstva u sjevernim dijelovima Republike Hrvatske, zaključak se nameće, a to stoji u mom prijedlogu da središte odnosno sjedište Sveučilišta Sjever treba biti u Varaždinu, da se određuju 4 buduća sveučilišna centra u Čakovcu, Koprivnici i Križevcima. Dakle to je razlika od recimo onog što smo čuli u prva dva prijedloga. Čuli smo jednako tako i gospodarska kretanja odnosno u kojim se okvirima odvija gospodarstvo sjevernog dijela Republike Hrvatske, dakle obuhvaća tri županije: Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku koje zajedno čine prostor od 3738 km2 sa nešto više od 405 000 stanovnika. Kolegica Martinčević dobro je rekla, nažalost posljednji smo po prosječnim visinama, po neto prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj. Važno je istaknuti relativno visoke vrijednosti izvoza koje sve tri županije ostvaruju i njihove pozitivne vanjskotrgovinske bilance koje po županijama iznose prema u trenutku predlaganja predlaganja zakona dostupnim podacima, Varaždinska s iznosom od 1,3 milijarde kuna, Međimurska 700 milijuna kuna i Koprivničko-križevačka s iznosom od 800 milijuna kuna. Dakle kao što vidite sve tri županije među prvima su u visini izvoza, međutim još jednom kaže nekako ne dopire to pa ni u ovoj sabornici do naše javnosti. Nažalost, imamo najniže plaće u Republici Hrvatskoj. Ono što je još važno istaknuti, da bi po mom mišljenju trebalo Sveučilište Sjever biti naravno u funkciji zapošljavanja kadrova koji će nakon školovanja iz njega izaći. Naravno da je kao i u drugim dijelovima Hrvatske želja za povećanjem industrijskog rasta, međutim njega jednako tako i u našem dijelu Hrvatske ili u tom dijelu Hrvatske možemo promatrati isključivo kroz povećanje zaposlenosti. smanjenje broja nezaposlenih uz uvjet da mladi obrazovani kadrovi ostaju u Hrvatskoj, a ne da odlaze iz Hrvatske, stručnog i napose visoko obrazovanog kadra koji će odgovoriti zahtjevima gospodarstva na na području sjevera Republike Hrvatske što do sada nije bio slučaj jer smo imali nisku razinu udjela visoko obrazovane radne snage u ukupnoj radnoj snazi te neusklađenost obrazovnog sustava i potreba industrije. Visoko obrazovanje mora biti usklađeno s razvojem tehnologija, brzog i jednostavnijeg prijenosa informacija i usvajanje metoda u postupcima obrade, analiza, interpretacija, vizualizacija i drugih učinkovitih radnji u procesima stvaranja konačnog konačnog proizvoda i njezinog izlaska na domaće i vanjsko tržište i to industrija na području sjevera Republike Hrvatske. Naposljetku treba istaknuti i značajan porast investicija u istraživački rad znanstvenika i visokoškolskih ustanova koje će isključivo biti povezane, ponovo naglašavam, sa zahtjevima gospodarstva, a ne umirućih poticaja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji u konačnici rijetko dovode do industrijskog rasta jer nisu niti bile okosnicom zahtjeva gospodarstva

tj. povećanja izvoza što izaziva naravno i povećanje BDP-a i u konačnici industrijski rast te znatno povećanje plaća. Kroz nekoliko riječi o postojećim studijskim programima, dakle organizirani kroz fakultete, veleučilišta, visoke škole većim dijelom nisu odgovorili, dakle potrebama gospodarstva sjeverne Hrvatske. I možemo zaključiti kako u ovom trenutku ne postoji dovoljan broj visoko organiziranih kadrova koji su nužno potrebni specifičnom gospodarstvu sjeverne Hrvatske. Kako su otvarani studijski programi za kojima ne postoje zahtjevi gospodarstva, kako je nastavne planove i programe stručnih i sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija potrebno uskladiti s postojećim gospodarskim granama na području sjeverne Hrvatske. Ovoga trenutka s obzirom da je i predstavnik Vlade govorio kako je došlo do osnivanja od 2009. godine kada je Europa press holding dobio dopusnicu neću se ponavljati. Međutim, na Sveučilištu Sjever danas se izvode dva studija na diplomskoj razini

U planu je uvođenje novih studija, te u srednjoročnom razdoblju i podizanje postojećih stručnih studija na sveučilišnu razinu. Pitanje koje se postavlja u kontekstu ovoga i onoga što sam ranije rekla, dakle potreba gospodarstva koja djeluje na području sjevera Hrvatske jesu li doista i hoće li doista ovi kadrovi imati gdje i raditi. Kada govorimo o budućnosti Sveučilišta Sjever smatram da ga treba razvijati kao sveobuhvatno sveučilište sa širokim spektrom istraživačkih i studijskih programa u skladu sa ekonomskim mogućnostima i potrebama društva i gospodarstva u sjevernoj Hrvatskoj. Sveučilište mora poticati izvrsnost u znanstvenom i istraživačkom, odnosno umjetničkom istraživanju i tražiti svoje mjesto među prepoznatljivim sveučilištima koji njeguju principe akademskih načela. Sveučilište značajno mora povećati svoju međunarodnu prepoznatljivost i atraktivnost novim oblicima istraživačke i studijske mobilnosti, te studijskim programima dostupnim studentima iz drugih zemalja. Treba težiti poboljšanju kvalitete međunarodnom razmjenom znanstveno nastavnog kadra i studenata. U odabranim područjima od interesa za razvoj Sveučilišta u Zagrebu potražit će se kad god bude potrebno ekspertiza u inozemstvu. Ovo je samo dio koji sam stavila u zaključku kada definiramo Sveučilište Sjever sutra. Dakle, još jednom ću naglasiti. Ono što vidite i u člancima prijedloga zakona, dakle Sveučilište će kao sastavnice imati 4 centra, sjedište u Varaždinu, dakle Koprivnica, Čakovec i Križevci. Ono oko čega je bilo prijepora na Odboru gdje je naravno ovaj naš prijedlog ili moj prijedlog odbačen Odluka o zasnivanju mentorstva. Neki smatraju da je nepotrebno, međutim u ovako koncipiranom zakonu to bi trebalo stajati. Samo ću se osvrnuti na prijedlog osnivačkih prava, odnosno prijenosa osnivačkih prava koja su definirana u članku 25. Dakle u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnivački Sveučilišta Sjever, grad Varaždin i grad Koprivnica kao prenositelji osnivačkih prava zaključit će s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kao stjecateljem osnivačkih prava ugovor o prijenosu osnivačkih prava. Grad Varaždin i grad Koprivnica u roku od 45 dana od stupanja na snagu ovog zakona donijet će sve odluke, dati suglasnosti il provesti bilo koju radnju propisanu njihovim osnivačkim aktima potrebno za zaključenje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad Ustanovom Sveučilište Sjever iz prethodnog stavka ovog članka, te podnijeti prijavu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Odluka o zasnivanju mentorstva nastavno na članak 25. U članku 26. Senat Sveučilišta u Zagrebu donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odluku o zasnivanju mentorstva nad Sveučilištem Sjever ili odluku drugog naziva kojom će se ostvariti svrha i cilj iz stavka 2. do 6. ovog članka. Neću vam sve čitati. Dakle, temeljem odluke iz prethodnog stavka tijela Sveučilišta u Zagrebu izvršavat će prava i obveze tijela Sveučilišta Sjever, te će se njome pobliže opisati način izvršavanja i provođenja odluka za vrijeme trajanja odluke. Kolegice i kolege, smatramo da je ovako sveobuhvatan zakon bolje rješenje od ovog što je predložila Vlada odnosno što je predložila uz veliki trud i kolegica Martinčević. Smatramo da treba gledati dugoročno, a ne kratkoročno i zato je na ovakav način koncipiran Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever, svjesni toga da će naravno vladajuća većina poduprijeti svoj prijedlog zakona. Međutim, da se vratim i na ono što je rekao kolega Šuker. Nije nam namjera samo staviti nešto na teret državi već nam je bitno što će iz toga proizaći, bitno nam je da imamo stručne nastavnike, a da stručno nastavno osoblje ili profesori, stručni kadrovi obrazuju kadrove koji će naći zaposlenje na tržištu rada koje je potrebno u tom dijelu Hrvatske. Hvala vam lijepa. Nadam se eto, naš klub će poduprijeti moj prijedlog, a vidjet ćemo kako će ostali kolege se odlučiti. Hvala lijepa i nastavnicima koji će vjerojatno imati primjedbe i na jedan i na drugi i na treći prijedlog. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Rajko Ostojić, replika. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo zastupnice. replika je zato što ste se osvrnuli naravno na izostanak kolega iz 3. izborne jedinice, oni su na odborima i definitivno su podržali osnivanje sveučilišta, prijedlog Vlade, dijelom na odborima, a dijelom pripremaju odbore. A osvrnuo bih se na vaš detalj da trebate dugoročno razmišljati. Ma gledajte gospođo zastupnice, pogledajte argumente i brojke, 2002. osnovano Sveučilište u Zadru, 2003. Dubrovnik, 2001. sveučilište odnosno Strojarska škola u Varaždinu postaje Veleučilište u Varaždinu, 2002. dobiva dopusnicu. I onda dugoročno, vi ste očito dugoročno razmišljali u HDZ-u, 8 godina nema pomaka. Ja se zbilja čudim, čudim hrabrosti da na takav način razgovarate. I podržavam vaš stav o nastavnicima koje ste gore pozdravili, to su sjajni nastavnici. I rekli ste imamo sjajne nastavnike. Zašto ih niste u ovih 8 godina dozvolili da naprave sveučilište? to je u biti nevjerojatno! Evo ja dolazim iz 6. izborne jedinice, sveučilišni sam prof. u Gradu Zagrebu, dakle nisam iz 3. izborne jedinice koju vi prozivate, kolegice i kolege sjedili ste u prošlom Saboru, 8 godina dugoročno razmišljate i sad politizirate. Lijepo molim, nemojte politizirati na djeci, nemojte politizirati na nastavnicima, nemojte politizirati na temama na koje naprosto nemate pravo. Naravno da nekad imate pravo kao oporba, imate pravo govoriti kao saborska zastupnica ali ovdje nemojte radi nastavnika koji vas gore slušaju jer i ja sam nastavnik i naprosto neumjesno, neumjesno, neumjesne opaske i zbilja iznenađen sam vašom retorikom. Hvala lijepa.

da se ne lažemo nijedan odbor trenutno ne radi, 18 sati je i 20 minuta. Prema tome, molim vas nemojte iznositi neistine.

nema nikakvog razloga da vi mene upućujete što bi bilo dobro za mene koja dolazim iz te izborne jedinice. Dozvolite nema apsolutno nikakvog razloga. Pa valjda ja znam što ljudi tamo govore i što ljudi traže. Možda se ne slažemo od zareza do zareza ali to nije vaš problem, to je moj problem. I znam što su ovi ljudi tražili ili preko svojih posrednika, prema tome nemojte nam docirati što bi vi htjeli da se događa u Međimurju, Varaždinu, Koprivnici. Prema tome, ako se i ne slažemo ili ako se ne slažu nastavnici sa mojim prijedlogom barem smo se potrudili dati nekakav zakonski prijedlog. Oprostite, vi ste u četvrtoj godini mandata i nemate apsolutno nikakvo pravo nama tu docirati. Mogli ste se potruditi. Prema tome, manite se odvjetničkih poslova i nemojte se petljati tamo gdje ne poznajte ni ljude ni prilike. Svaki zastupnik ima isto pravo petljati se u sve dijelove Hrvatske i sve poslove u Hrvatskoj i svih građana zastupati u Hrvatskoj, tu niste u pravu kolegice. Ovo nema nijedan imperativni mandat niti zastupa bilo koje mjesto niti bilo koju skupinu nego sve građane Hrvatske u općem interesu Hrvatske Hrvatske i to ne današnje nego i buduće Hrvatske. prozivanje zašto nema? Pa nema vašeg predsjednika koji je iz vaše izborne jedinice pa mislim da bi bilo dobro da je on tu da da podršku vama za ovaj zakon. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa. Kolegice Želežnjak ja sam mislila da ćete se osvrnuti barem na ovo što sam predložila jer je to zapravo u interesu, ali vidim da možemo o svemu pa ću onda i ja tako o svemu. Pa ću samo iskoristiti eto moju repliku i reći za Boga milog 3 milijuna kuna potrošila su ministarstva na vlastitu promidžba u prva tri mjeseca ove godine. A nemamo za gladnu djecu, nemamo za potrebite u RH. Samo to vam mogu reći. **Leko, Josip (SDP)** Sve je zanimljivije što smo bliže noći. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća, stajališta? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisnih ljevičara, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine predsjedniče Sabora, gospodine zamjeniče ministra. Raspravljamo danas o tri zakona koja se suštinski naravno razlikuju, ali osnovicu ta tri zakona čine neki potezi koji su povučeni u zadnjih par godina i koji su nas doveli pred gotov čin. Ja sam svjestan, a išao sam to i uživo vidjeti i posjetio sam prostorije Sveučilišta Sjever, nekadašnjeg Veleučilišta u Varaždinu, ljudi su uložili ogroman trud i velike novce da od toga naprave reprezentativan prostor, ne samo reprezentativan nego i funkcionalan sa sa sjajnim specijaliziranim učionicama, sa lijepom opremom i sve to skupa. Sve to stoji i sve to čini, po mom mišljenju, a gotovo 40 godina sam u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, odlično

današnja gotova činjenica Sveučilišta Sjever krenula? Krenula je s juga, iz Splita. Na zadnji dan svog mandata kad je već bila tehnička Vlada ministar Primorac je poduzeću EPH i vlasniku Paviću dopusnicu za nešto što su nazvali Medijsko sveučilište što je s medijima možda imalo nekakve veze ali sa sveučilištem ama baš nikakve, nikakve, ni po kojem živom kriteriju na svijetu to nije moglo biti sveučilište. No on je to potpisao svom prijatelju na zadnji dan mandata, eto napravio je uslugu prijatelju. I to me od ministra Primorca nije čudilo, nije čudilo, i druge stvari je on radio koje nisu baš bile sasvim suvisle. Začudilo me je nakon toga da je ta dopusnica kroz firmu Medija Uni koju je EPH osnovana i na nju prenio dopusnicu prodana kao dozvola za buregdžijsku radnju, prodana Gradu Koprivnici kroz tu firmu, firma je prodana za 3 milijuna i 900 tisuća kuna čini mi se. Dopusnice za visokoobrazovane ja nisam znao da se kupuju i prodaju, nisam znao da je to roba, valjda proizlazi iz nečeg drugog iz dokazivanja izvrsnosti, iz dokazivanja količine nastavnika, programa, prostora, opreme i šta ja znam čega. Grad Koprivnica je kupio, dobio firmu, Medijsko sveučilište. Varaždin je godinama prije toga razvijao Medijsko sveučilište, Varaždin je razvijao veleučilište sa masu programa, dobrih stručnih programa, imao je dosta zaposlenih ljudi, dobili su i taj prostor, grad je i uredio kasarne i sve to skupa funkcionira i sad s jedne strane je postojala firma i dopusnica Medijsko sveučilište koje u tom trenutku ničeg nije bilo osim te firme. S druge strane je postojalo ljudi, nastavnika koji su godinama radili, dobro radili, stručni studiji itd. i sad se je to spojilo u jedno, ovi su dobili novi naslov koji nešto vrijedi, a ovi drugi su dobili legitimitet kroz broj ljudi, kroz broj programa. Ono što me je začudilo, nije me začudilo što je ministar Primorac napravio, ali me začudilo da je ministar Jovanović potpisao tu privremenu dopusnicu i još me jedanput začudilo možda i više da je to isto učinio i novi ministar ove Vlade. Počelo je kupovinom s jedne strane, počelo je kao dobro veleučilište s druge strane. ljudi, da se obrazovna struktura u regiji treba poboljšati naravno da stoje za Boga miloga, ali ona se je i poboljšavala kroz takvo veleučilište i kroz ponešto sveučilišnih studija koji postoje u Varaždinu, četiri ih postoji u Varaždinu. Zašto sad nešto što ima 9 stručnih, pardon sveučilišnih preddiplomskih studija, to su oni trogodišnji studiji, od toga 2 takva studija imaju nastavak na diplomskom dijelu, dakle imaju one sljedeće 2 godine, 3+2, ni jedan doktorski studij, zašto to mora postat sveučilište kad su ti stručni studiji dobri i poboljšavaju obrazovnu strukturu i rade za privredu tog djela zemlje? Zašto se to moralo dogoditi ni danas mi nije jasno, međutim eto dogodilo se i događa se. Nikome ko radi u visokom obrazovanju ne treba objašnjavati da takva struktura institucije nije sveučilište. To ljudi koji rade u visokom obrazovanju, ovdje ima par, to savršeno dobro znaju. I dokazivati obrnuto nadam se da neće jer je to nedokazivo. 97.godine kad smo počeli sa tim stručnim studijima u Hrvatskoj onda smo rekli da će upravo ti studiji poslužiti ovom dizanju obrazovne razine populacije u Hrvatskoj i da trebaju biti orijentirani na lokalnu privredu itd. I to se je napravilo sa veleučilištem, ma što su neki zglajzali pa su otišli u kriminal jesu ali Bože moj zglajzali su neki fakulteti pa su otišli u kriminal nije garancija naziva sveučilište nije garancija da će unutra samo poštenje biti. Jedini diplomski studiji koji postoje na Sveučilištu Sjever su ekonomskog tipa i medijskog tipa. Ne znam točno kako se zovu piše ovdje unutra, ali to su jedini diplomski studiji dakle oni koji vode do daljnjeg, do sljedećeg stupnja obrazovanja, dakle do magistra struke. Da se više od toga neće dogoditi garantira, ako nije laž, ovaj dio prijedloga zakona koji govori o tome koliko će čitava stvar koštati. Koštat će 10 milijuna kuna godišnje. To nije moguće. Ja sam vodio jedan fakultet u Zagrebu jedno 20-ak godina, osrednji fakultet, osrednjih potreba, osrednje veličine on košta godišnje nešto više od 28 milijuna kuna, jedan fakultet. Nemoguće da sveučilište košta 10, a da još i razvija nove programe, to je potpuno nemoguće, to nije istina, tvrdim odgovorno. Popis nastavnika je impozantan i upoznao sam neke nastavnike, to su sjajni ljudi koji s puno entuzijazma rade i dobre stvari rade, stručne dobre stvari rade mislim ne treba to posebno dokazivati. Ono što nigdje nije moguće vidjeti ni na kojoj stranici jeste nešto što se na sveučilištu zove red predavanja, a to je program što će se ove godine raditi i u tom programu kod svakog kolegija piše ko to dela, e to nisam vidio. Radio bi to vidio, mislim da bi to bilo potrebno da se to vidi jer nije dovoljno imati 100 ili 120, 150 ljudi sa izborom na tih koliko to ima 9+2, 11 programa pa da se kaže da je nastava stručno zastupljena. Možda je, možda nije. Iz dokumenata koji su vidljivi to se ne može ocijeniti. U dokumentima prijedlogu zakona se puno govori o obrazovanju i treba govoriti o obrazovanju, o znanstvenoistraživačkom radu se ne govori gotovo ništa ili ništa, ako je spomenuto u rečenici, dvije. Jedna od odlika odnosno jedna od djelatnosti najvažnije zapravo koja razlikuje fakultet od škole je upravo znanstvenoistraživački rad, fakultet i sveučilište. Rado bi da se i to vidi, što je sada u toku, što se planira, u kojem projektima ljudi sudjeluju, koliko to pridonosi afirmaciji i sveučilišta i regije i grada i Hrvatske, koliko toga u međunarodnim projektima i tome slično o tom se ne priča. Možda su to planovi za neku svjetlu budućnost? A možda je onda čitavu ovu stvar preorijentirana sa veleučilišta na sveučilište trebalo ostaviti za tu svjetlu budućnost. Rezoni, idemo pomoći našoj siromašnoj djeci iz regije da im visoko obrazovanje bude pristupačno bili bi pošteni kada ne bi postojale brojke. Pa pogledajte u te brojke koji je omjer redovnih studenata, dakle onih koji studiraju na račun države i izvanrednih koji plaćaju. Izvanrednih ima 3, 4 puta više. Ja se slažem, jedino tako je moguće da institucija sa 10 milijuna kuna funkcionira, jedino tako je moguće. znam veleučilišta koja dobro funkcioniraju … principu dobro, ali nemojmo onda prodavati ovu demagogiju. Mi ćemo našoj sirotinji pomoći s tim da će ta sirotinja platiti školarine. E čekaj, nešto ne štima u toj logici. Sveučilište čitavo vrijeme u sva ova tri prijedloga se govori o tome kako regiji treba pomoći, što je naravno istina, regiji treba pomoći, ali ja sam uvjeren da u zemlji kao što je Hrvatske sveučilišta ne trebaju biti regionalna. Sveučilišta trebaju biti hrvatska sva, sva koliko god ih ima. I ako to nisu, ako nisu prvenstveno otvorena za čitavu Hrvatsku pa onda nijednoga, nijednog koji nije tako otvoren. Na koncu, tu je i novac. U prijedlogu zakona ovo koje je ministarstvo dostavilo, kaže se da će ove godine to biti 5 milijuna, sljedeće godine 10,5 milijuna i onda 10 milijuna 200. Te brojke mogu govoriti samo o dijelu hladnog pogona, dakle o dijelu plaća nastavnika, ne o svima. Ako su svi ovi ljudi koji su na popisu zaposleni to nije dosta za njihove plaće, ni o čemu drugome. Ili je namjera stvari dopeljati pod državnu kapu i ostaviti ih ovakvim kakve jesu, dakle ne razvijati novoga jer za to nema novaca ili je namjera doći sa rebalansom proračuna ili sa novim proračunom za 2016.i sa cifrom Veleučilište Sjever između po mojoj skromnoj procjeni 50 i 70 milijuna. To su istine. Izbori su brzo,izbore treba dobiti na sjeveru i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto se sada ide i zašto svi idu. Treba se pobrinuti za birače, a ceh će platiti neko drugi. Sve manje i manje zakona u ovom Saboru o kojima neko pita, bilo tko, tko će to platiti. Ovdje je jasno. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada ćemo čuti nekoliko replika. Poštovana zastupnica Natalija Martinčević prva. Evo meni bi na vaše izlaganje trebalo 20 minuta replika, međutim imam samo 2 minute, pa ću se osvrnuti samo na na ono najvažnije. Iz vašeg izlaganja zapravo cijelog ja se ne mogu oteti dojmu da je suština vašeg izlaganja podcjenjivanje grada Varaždina, podcjenjivanje regije i podcjenjivanje Sveučilišta Sjever. Vaše su teze pa šta će sada tu sveučilište, pa dobro je njima i veleučilište, pa imaju programa na veleučilištu, dosta je to. Zašto sveučilište posebno, pa ima zagrebačko sveučilište, pa evo pa tu je FOI. Dalje, pa koliko će to koštati? Pa zašto se ne pitate koliko košta Zagrebačko sveučilište? Koliko državni proračun košta Zagrebačko sveučilište? Milijardu kuna. Koliko košta Sveučilište u Zadru? 40 milijuna kuna. Sveučilište u Puli 35 milijuna kuna, Sveučilište u Dubrovniku 52 milijuna kuna. To nitko ne pita, pita se sada za Varaždin i za naših ove godine 5 a sljedeće godine 10 milijuna kuna. Ne možemo se na taj način odnositi prema sjeveru. Jedina smo regija koja nema svoje od države javno financirano sveučilište i sada smo se okomili uz ove sve argumente koje smo naveli. Pa naravno da nam treba sveučilište, nije dovoljan FOI, nije dovoljno Zagrebačko sveučilište i nije dovoljno veleučilište. Zbog toga je imamo 10,5% visoko i više obrazovanih, naspram Zagreba koji ima 30%. Kada imate tako obrazovnu strukturu onda imate i takve industrije, onda imate i takve plaće, pa to su vezani procesi. Ovo je važna prilika i važna šansa da se nešto napravi. I vidim da se ostalim stvarima jako puno čudite, dopusnicama, prodaji, kupnji i tako dalje. Nemojte se čuditi, ako imate nešto za reći recite tamo gdje je mjesto, neka se sve istraži i ispita a nemojte …/Govornik se ne razumije./… insinuacije bez dokaza i vrijeđati sve ove vrijedne i marljive ljude koji su doveli ovo sveučilište do stadija da može postati javno.

uzrokovana zapravo ovim što sam zadnje spominjao tj. izborima. Ajde da se pokažemo koliko smo mi vjerni našoj regiji. Ja ništa nemam protiv Varaždinske regije, ne dao Bog. Kada se osnivala prva visoka škola u Varaždinu pisao sam program za nju. Studij tekstila u Varaždinu se davno trebao ugasiti, ja sam osobno bio taj koji nije dao da se to ugasi i održavao do današnjeg dana. No, ovakvi rezoni su samo rezoni dajte i nama. Napravljeno je zbog isto političkih razloga i na nekim drugim mjestima pa ajmo i kod nas. Ja to takve rezone ne mogu prihvatiti pa tko voli, tko ne voli. Moj rezon o kojem sam pričao je kvaliteta. Kvaliteta i organizacije i cijelog postupka od samog početka i toga što postoji danas. Da je ta inicijativa krenula od FOI-a koji se neda u ovakve situacije, da je krenula od tuda i da je na pravi način napravljena i da sveučilište nema nema 9 preddiplomskih i 2 diplomska studija nego 9 preddiplomskih i 9 diplomskih i 2 doktorska onda bi vjerojatno drukčije diskutirao, danas diskutiram ovako. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Bio je to odgovor poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. A sada nova replika poštovanog zastupnika Igora Kolmana.

Sjever je odavno preraslo nivo tehničkog veleučilišta, čak i odličnog. Ima 11. studijskih programa u 4 znanstvena područja. Da ne duljim dalje o podacima koje ste čuli, dakle odavno je preraslo status koji mu vi dajete. Što se EPH tiče, prvo EPH nema tu apsolutno nikakve veze sa cijelom pričom a i ono što je tada davno kupljeno nisu bile dopusnice nego su bila osnivačka prava sveučilišta, dakle ne govorite istinu s jedne strane i s druge strane to je potpuno druga stvar. Treća stvar postavljate pitanja zašto bi uopće osnivali sveučilište, zašto se osnivaju sveučilišta? Zašto smo osnovali Zagrebačko sveučilište? Mislim zašto uopće imamo sveučilišta na kraju krajeva. I jedino što može odlučiti na kraju dana šta vrijedi biti sveučilište a šta ne vrijedi je međunarodna akreditacija a u postupku reakreditacije Sveučilišta Sjever su sudjelovali stručnjaci i sa Cambridgea i sa drugih renomiranih sveučilišta i bili su, ja nemam drugu riječ, bili su zadivljeni sa onim što se tamo postiglo. I zadnja stvar koju ću komentirati oko proračuna 10 milijuna kuna, proračun sveučilišta neće biti 10 nego 17 milijuna kuna za 2015., '16. i zajedno sa vlastitim sredstvima to će biti sasvim dovoljno za razvoj. A možda će im biti dovoljno za razvoj kolega Vuljanić zato jer se ne ponašaju prema resursima i prema novcu kao neka druga sveučilišta pa je možda i fakultet koji ste vi vodili, koji već jako dugo i predugo žive u jednom okoštalom i zabetoniranom načinu raspolaganja novcem poreznih obveznika. Možda će i zato to koštati manje i imati više šanse za razvoj. Hvala lijepo. Ponovo odgovor na repliku poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Kratko, pitanje zašto nije pravo pitanje, zašto osnovati sveučilište. Pa zato što treba, zato što treba. To valjda nitko normalan ne može reći da ne. Pitanje je kada. Pitanje je da li osnovati kad nemaš uvjete niti imaš perspektivu za novce do tih uvjeta, radiš …/Govornik se ne razumije./… Govorite o djelovanju u znanstvenim područjima. U znanstvenim područjima postoje znanstveni doktorski studiji, postoje diplomski studiji a ovo su stručna područja. I postoji znanstveno područje strojarstvo, postoji stručno područje strojarstvo. I ja sam uvjeren da se tu sjajno stručno radi ne još i znanstveno. Možda za koju godinu hoće, ali danas ne. prijavio se na repliku za vaše pitanje koje ste već znali odgovor, zašto postoji sveučilište. Zašto osnovati sveučilište, sad ste vidim reterirali, sad ste i vi za sveučilište, a reterirali ste u kraju vašeg predavanja, samo je pitanje kada. To mi sliči na kolegicu Glavak koja je također dugoročno razmišljala pa 8 godina su razmišljali kad bi išlo sveučilište u sjeveru pa je 8 godina prošlo. Pa gledajte, ja sam vam liječnik, gastroenterolog, dakle za primjerice žučni mjehur. Znate tko je napravio prvu operaciju žučnog mjehura u bivšoj državi? Varaždinska bolnica. Prije Rebra, prije moje bolnice. Kolege su napravili prije mog tima su napravili laparoskopsku operaciju jer znanost, vještine, ne zavisi i ne dijeli na male i velike nego na kvalitetne i zdrave, kvalitetne i zdrave, kao što spomenuli ste kriminal za koji sam i ja čuo da je bio nekakav kriminal. Ali kriminal kolega Vuljanić je karakterna osobina, on i nije osobina veleučilišta, ona nije osobina sveučilišta, ona nije osobina nastavnika, liječnika, saborskih zastupnika, saborskih zastupnika iz juga Hrvatske ili sjevera Hrvatske. To je karakterna osobina, kao što je usvajanje znanja karakterna osobina i zato su kolege iz Varaždina to napravili prvi. Ja im skidam kapu, puno sam od njih naučio. Tako i ovdje, dajmo ljudima šansu, Hrvatska je nažalost takva oblikom prekrasna zemlja, sjajnog krajobraza, tisuću i koliko otoka, ali takva oblika kakvog jest. Zato imamo 5 sveučilišta diljem Jadrana, a nemamo na sjeveru. Stoga apeliram, prihvatimo prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Razmišljali smo srednjoročno i donijeli smo odluke, a ovo je optimalna šansa da ovim nastavnicima gore damo nekakvu satisfakciju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić čeka da da odgovor na repliku. Stvarno ljudi trebaju dobit šansu, to nije uopće u pitanju, pogotovo ako rade. Ja mislim da ovo nije nikome usluga, zato sam se ovako možda i grubo javio. Određena opterećenja će doći sad na tu instituciju koja će ih zaustaviti u puno stvari i teško će uspjet ispuniti to. Mislim da će za par godina svima koji se zalažu za takve brzinske korake bit krivo što nisu bili malo sporiji i malo umjereniji i što su popustili pred nečim što što je počelo na krivi način koji nije legalan, ajde da ne kažem grubu riječ, na način koji nije legalan kupovinom dopusnicom. To se nije smjelo dogodit i ja nikad neću uz to pristati. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Valter Boljunčić, replika. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Pa ja ne znam da li pričamo o istom zakonu, dakle Sveučilište Sjever postoji, tu ne govorimo o tome da se ono na novo formira. Ono postoji i djeluje kao takvo, ali je činjenica da bi bilo nepošteno da jedan dio zemlje mora sve sam plaćati, dok u drugim dijelovima zemlje ipak država sufinancira visoko obrazovanje koje je Strategijom razvoja obrazovanja proglašeno kao opće dobro koje mora biti dostupno svima. Tako da vi ne možete raspravljati sada o tome da li oni postoje kao sveučilište, postoje zakoni o tome koje kvalitete mora biti i to se ne odnosi samo na njih, to se odnosi na svih nas. Svakako sveučilište koje postoji prolazi kroz akreditaciju, ako je ispunilo će bit, ako ne dobit će zabranu da se upišu. Prema tome, ovo nije zakon o tome da li su oni veleučilište pa će postati nego da se dio tj. da se osnivačka prava, drugim riječima pomoć države da tome da dalje napreduju. Veleučilište i sveučilište je ipak veoma bitna razlika. Sveučilište je prije svega samostalna osoba, nema upravno vijeće koje određuje država nego samostalno upravlja, može puno više se upustiti u međunarodne projekte, može razvijat doktorske studije i cijeli niz drugih stvari koje veleučilišta prije nisu mogla. Ali to je jedna dakle činjenica koje već oni postoje i mislim da je u redu da država izađe u susret, da im da poticaj za razvoj, a od ovih 2700-2800 studenata, 2000 je u stan području kao što smo imali danas prilike za čuti, a omjer broja redovnih i izvanrednih studenata se najviše ogleda kod medicinskih sestara što je sasvim prirodno jer većina njih radi dokle ide na Stručni studij sestrinstva i to je ustvari ako hoćemo reći vjerojatno u Europi danas najtraženija profesija, vjerojatno više i od računarstva. I nemojmo zaboraviti da je u Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju i u prijedlogu nacionalnog vijeća kao jedna od osnovnih i prvih točaka stavljen policentrični razvoj. Prema tome, ako ćemo gledati to se možemo vratiti na kvaku 22 da li čekat da će netko napredovat da bude vrhunski

Činjenica je da Sveučilište Sjever postoji, ima privremenu dopusnicu, ima sve organe, rektora, prorektore, …, to sve što treba imati. Čijom voljom postoji? Postoji voljom dva grada pa je i odgovornost dva grada. Od sutra… Od sutra će ta odgovornost biti na svima nama. Ja ne mislim da je pravi trenutak za to da se preuzme ta odgovornost, no većina očito misli drugačije. Meni je žao ako se sve to shvaća kao napad na bilo kog, uopće nemam nikakvog interesa ni u kojem aspektu, samo ne bih rado da napravimo danas nešto da država, a mi smo država, htjeli to ili ne i vlast i opozicija, država danas napravi nešto što će sutra reći ma nije baš bio pravi trenutak, mogli smo to i pametnije. Evo ja to danas kažem, mogli bi i pametnije. Hvala. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, replika. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa dio mi je zapravo replike uzeo kolega

istovremeno o sva tri prijedloga dosta je teško bilo razlučiti na koje načine i kome i u kom trenutku upućujete kritiku, jer ste u pojedinim dijelovima svog izlaganja i sami sebe na neki način demantirali. govore prije svega o ravnopravnosti i svima mora biti dostupno jednako obrazovanje. Međutim, ono što držim pa djelomično je kolegica Martinčević rekla, ne bih željela neki teški termin upotrijebiti. Međutim, nemojte omalovažavati na neki način sjever Hrvatske. Tako je to bilo iz vašeg izlaganja. Mislim da je to vrlo nekorektno. Jednako tako držim da ste potpuno pogrešno shvatili ako govorimo o mom prijedlogu zakona kada govorite o dostupnosti studiranja, dakle nikome se ne brani, štoviše u mom prijedlogu stoji ne da svi mogu studirati na Sveučilištu Sjever već da se poboljša kvaliteta međunarodnom razmjenom znanstveno nastavnog kadra i studenata. Dakle, upravo to stoji u mom prijedlogu zakona i držim da niste u pravu ako ste u tom smislu kritiku uputili na moj prijedlog zakona. I još jedna stvar koju ste problematizirali kao to će biti regionalno sveučilište. Ne, to će bit hrvatsko sveučilište, dakle i mi smo u Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Molio bih samo da raspravu ne shvaćate osobno. Ovo je rasprava za hrvatsku javnost, za opće stvari,

Prijedlog HDZ-a što se mene osobno tiče je najrazumniji. Ako se već radi još jedno regionalno sveučilište onda bi ono trebalo poniknut iz već etabliranih fakulteta jednog drugog sveučilišta. I to je meni logično, tak bi stvari trebale izgledati. Zato što je tako izgledala i cijela ova diskusija bi sasvim drukčije išla. Naravno ne pada mi na krajičak pameti omalovažavati regiju ili Varaždin ili šta ja znam koga. Pa ako netko radi u ovoj državi onak kak bog zapoveda onda je to na sjeveru u

Ravnopravnost se u obrazovanju i pristupu obrazovanju ne očituje u tome dal' vam se sveučilište nalazi na 500 metara od vaše kuće. To nema veze sa ravnopravnošću. Ravnopravnost se očituje u u kriterijima da možete na to sveučilište kad vas je volja i kad ispunite za to uvjete kao i one čija je kuća pokraj sveučilišta. Prema tome, taj rezon da su djeca danas neravnopravna u Varaždinu, jer nemaju tamo sveučilište definitivno ne stoji pogotovo ako dolaze na izvanredni studij pa plaćaju tu školarinu. Onda si je i Zagreb mogel platit ako je to već kriterij. Nakon ovog odgovora često poželim biti u manjini. A sada klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Vesna Želježnjak. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege, cijenjeni gosti, profesori sa Sveučilišta Sjever. dozvolite mi da se osvrnem na nekoliko značajnih podataka i nekoliko značajnih činjenica. Ali već dosta toga je napomenuto u prijašnjim diskusijama, ali očito da treba nešto ponavljati da bi neki zastupnici shvatili o čemu se radi na Sveučilištu Sjever. Pa počeci razvoja projekta uspostave izgradnje sveučilišta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj datiraju još od 2001. godine osnivanjem Visoke elektrotehničke škole sa pravom javnosti. Kroz proteklih 14 godina ustanova se razvijala i rasla, te je doživjela nekoliko preustroja. Pod današnjim nazivom Sveučilište Sjever djeluje od 22. 22. siječnja 2014. godine kada je izvršena integracija dviju ustanova pripajanjem Veleučilišta u Varaždinu Medijskom sveučilištu u Koprivnici i od tada više nije javno, iako se i dalje financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ustanova danas zadovoljava sve tražene standarde kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a isti su usklađeni sa nacionalnim i europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete. Danas 86% studenata upisano je u sten područje. Razlozi i ciljevi osnivanja Sveučilišta Sjever su sljedeći. Kao prvo to je poboljšanje nepovoljne, obrazovne strukture sjeverne regije Republike Hrvatske. Svi relevantni podaci jasno pokazuju da ovaj dio Hrvatske značajno zaostaje za državnim prosjekom. Nešto više od 10% visoko obrazovanih stanovnika prema prosječnoj stopi od 18% u Republici Hrvatskoj, dok za najvećim hrvatskim sveučilišnim centrima zaostaje i više oko 27% visoko obrazovanih, te će trebati poduzeti iznimne mjere u narednim godinama da se ova nepovoljna struktura i slika popravi javno Sveučilište Sjever samo je jedan ali velik, značajan korak u pravom smjeru. Ravnomjeran razvoj svih regija u RH, to smo već maloprije čuli. Kao što je poznato u primorskoj Hrvatskoj djeluje 5 javnih sveučilišta Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik dok se na kontinentu nalaze samo 2 Zagreb i Osijek. Jačanje gospodarskih potencijala i ravnomjerni razvoj sjevernih županija, prava mladih sjevera na pristup visokom obrazovanju u sjevernoj Hrvatskoj zatim stvaranje temelja za pokretanje novih studijskih programa u skladu s potrebama

sveučilišnog poticanja kreativnosti i inovativnosti te pokretanje novih vidova poduzetništva. Sada 50 stručnjaka sa Sveučilišta Sjever u suradnji sa lokalnom zajednicom radi na pokretanju niza novih studijskih programa za potrebe lokalnog i općeg gospodarstva. Zbog značajnih ulaganja jedinice lokalne samouprave, gradova Varaždina i Koprivnice pri pokretanju Sveučilišta Sjever ovdje ne treba zaboraviti dosada već investirana mnoga sredstva osnivača koja su uložena da bi se stvorili kvalitetni preduvjeti za obavljanje redovne nastave znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Sveučilišta Sjever. Prijenosom osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na RH sve te investicije dobile bi logičnu i državnu potvrdu. Već je spomenuto koji su studijski programi, znači imamo 11 studijskih programa na 11 odjela Sveučilišta Sjever. Provedeni su i postupci vrednovanja u kvaliteti i visokom obrazovanju dosada. Ono što je bitno napomenuti da je dosada Sveučilište Sjever do danas pohađa 3000 studenata iz cijele Hrvatske i šire, a zaposleno je 152 nastavnika i vannastavnog osoblja te više od 200 vanjskih suradnika u nastavnim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima. Sveučilište raspolaže prostorom ukupne površine od oko 9000 metara kvadratnih. Ukupno je dosada Sveučilište Sjever, odnosno Veleučilište u Varaždinu diplomiralo 1620 studenata, od čega 1223 inženjerke i inženjera u području tehničkih znanosti i 397 prvostupnica i prvostupnika iz područja biomedicinskih znanosti. Sveučilište ima jednu od najkvalitetnijih upisnih politika te kontinuirano radi na razvoju i jačanju interesa za STEM područje. Već sada, ponavljam, na sveučilištu je 86% ukupnog broja studenata koji spadaju u STEM područje. Što se tiče postupaka vrednovanja kvalitete o visokom obrazovanju svake godine se vrši reakreditacija. Tako je i ove godine postupak reakreditacije Sveučilišta Sjever proveden krajem travnja 2015. U samoanalizi ustanove predočeni su numerički pokazatelji kojim ustanova zadovoljava sve zahtjeve sadržane u pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Najvažniji utvrđeni pokazatelji kvalitete su sljedeći: pokrivenost nastave stalno zaposlenim nastavnicima po studijskim programima u odgovarajućim zvanjima u prosjeku 60 do 95%. Zahtijevani kriterij iznosi 33% na stručnim studijima, odnosno 50% na sveučilišnim studijskim programima. Drugo, omjer stalno zaposlenih nastavnika i studenata je 1 na prema 19. Zahtijevani kriterij je manji od 1 na prema 30. Treće, raspoloživ prostor po studentu oko 3 metra kvadratna. Zahtijevani kriterij iznosi 1,25 metara kvadratnih. Četvrto, broj znanstvenih radova od posljednjeg postupka vrednovanja iznosi trenutno više od 1260 od čega je više od 25% tih radova A1 kategorije pri čemu je 131 rad u najvišoj kategoriji. Još su izvršene reakreditacije i prijašnjih godina vezano na sve ono što je bilo potrebno učiniti te je uglavnom provedeno 6 od 7 poglavlja standarda, a ocjena je bila vrlo dobar. Već dosta toga je bilo napomenuto pa neću se ponavljati, ali bitno je reći da 2014. i 2015. akademske godine po interesu za upise na neke od studijskih programa Sveučilište Sjever zauzelo je 18. mjesto od ukupno 122 institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj koje izvode više od 770 različitih studijskih programa, a prema službenoj rang-listi Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U prosjeku za jedno mjesto na svaki od studija Sveučilište Sjever svake godine konkurira oko 10 kandidata, a na pojedinim studijima taj je interes i višestruko veći. Sveučilište Sjever ima također i 5 odobrenih programa cjeloživotnog učenja, a u suradnji sa gospodarskim subjektima u regiji u planu je pokretanje i novih programa sukladno potreba tržišta rada, prije svega za deficitarnim zanimanjima. Sveučilište u tu svrhu izvodi kontinuirano praćenje i anketiranje potreba tržišta rada. Suradnju s gospodarstvom i lokalnom zajednicom Sveučilište Sjever ostvaruje i osnivanjem i suvlasništvom sa 3 centra. Osim Tehnološkog parka Varaždin postoji još suradnja sa Centrom za razvoj tehnologija i transfer znanja Sveučilišta Sjever te Innotech Centar kompetencija Koprivnica čiji su partneri uz osnivača grad Koprivnicu Sveučilište Sjever i Podravka. Cilj spomenutih centara je kvalitetnije povezivanje znanosti i gospodarstva te uspješan transfer znanja i tehnologija u svrhu otvaranja novih radnih Kroz Erasmus programe i ugovore o bilateralnoj suradnji Sveučilište sjevere surađuje s više od 20 različitih visokoškolskih ustanova iz Europe i svijeta, a sukladno strategiji razvoja ta će se brojka povećati već u ovoj godini. U protekloj godini ugostilo je niz stranih predavača a ostvarene su i prave dolazne mobilnosti kroz Erasmus program u kojem je semestar na sveučilištu provelo, na Sveučilištu Sjever provelo nekoliko studenata iz Slovenije. Očekujemo da će se i ta brojka povećati u ovoj godini. Sveučilište trenutno objavljuje nekoliko znanstvenih časopisa i sudjeluje u organizaciji više domaćih međunarodnih znanstvenih konferencija. Studentima i zaposlenicima sveučilišta na raspolaganju je 32 vrhunska opremljena laboratorija uglavnom iz tehničkog i biomedicinskog područja znanosti te niz produkcijskih studija i umjetničkih kabineta za društvena, odnosno za umjetnička područja. Uz to sveučilište raspolaže knjižnicom s više desetaka tisuća tiskanih, odnosno elektroničkih knjiga i časopisa kao i pristupom najvažnijim svjetskim znanstvenim bazama. alumna Sveučilišta Sjever osim u Hrvatskoj uspješni su i rade diljem Europe, Sjeverne Amerike i Azije a odnedavno se prvi bivši student sveučilišta zaposlio u Novom Zelandu. Više od 90% alumni Sveučilišta Sjever ostaje živjeti i raditi u Hrvatskoj. Suradnja sveučilišta s inozemnim sveučilištima i znanstvenim ustanovama kao bitan element razvoja znanstveno istraživačkih potencijala sveučilišta od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja sveučilišta. Sveučilište je temeljem prenesenih prava integriranih ustanova nositelj Erasmus povelje za razdoblje 2014.i 2020.i to povelje za ustanovu medijskog sveučilišta i Veleučilišta u Varaždinu. mobilnost i programe EU je nakon integracije izdala integriranu prelaznu povelju za sveučilište temeljem pravne sljedbenosti nove ustanove. I na kraju kao i dosada upisom na studijske programe Sveučilišta Sjever ono će poticati obrazovanje za prirodna, tehnička i biotehnička znanstvena područja, a u skladu s programskim ugovorima potpisanim između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i visokih učilišta na temelju odluka Vlade RH još od 2.kolovoza 2012.godine. Sa Sveučilišta Sjever najavljuju se otvaranje tri nova smjera, studij prehrambene tehnologije, studij ambalaže, studij održive urbane mobilnosti. Intenzivno se radi na otvaranju diplomskih studija za sva tri smjera u Koprivnici. Donošenje zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na RH predstavlja jedino racionalno i realno rješenje kojim će sjeverozapad Hrvatske početi ostvarivati ista prava te dobiti iste mogućnosti razvoja kao i ostale regije u RH koje već imaju javna sveučilišta. Stanovnici sjeverozapadne regije RH to zaslužuju. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a poštovani zastupnik Igor Kolman. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici skoro bi vas mogao poimence pozdravljati. Uvaženi zamjeniče ministra dobro došli dragi gosti. Meni je zapravo jako drago moram reći, ja se ne sjećam situacije, moj doduše saborski mandat nije baš tako dugo, odnosno staž, ali ja se ne sjećam situacije da smo imali tri prijedloga zakona koji jeste činjenica je razlikuju se u u mnogome ili barem u jednom djelu ali sva tri imaju isti temeljni cilj a to je osnivanje, odnosno daljnji razvoj i transformacija Sveučilišta Sjever u javno sveučilište. Ja odmah želim na početku reći da će HNS podržati od ta tri zakona, podržat će prijedlog Vlade, podržat ćemo naš prijedlog kolegice Martinčević. HNS je kao što vi dobro znate stranka koja se od svojih korijena intenzivno zalaže za razvoj obrazovanja kao jednog od temelja razvoja i društva i države i u ovom slučaju imali smo intenzivnu i konstruktivnu ulogu i zato ovaj prijedlog Vlade smatramo i našim prijedlogom, ali kad kažem naš prijedlog onda želim reći još nešto o tome, ja sam iz prve izborne jedinice, nadam se da mi to ne oduzima pravo da govorim o Sveučilištu Sjever jer zaista Sveučilište Sjever iako slažem se je na prostoru treće izborne jedinice ako na taj način definiramo prostor RH i jednim djelom druge, ali ono je sasvim sigurno korist za cijelu RH, za sve nas. I razvoje mreže visokog obrazovanja, i razvoj obrazovnih institucija, na kraju krajeva mogućnost da naša djeca, moja kćer za 13 godina ide na fakultet ako se odluči ići na fakultet zašto ne bi studirala na Sveučilištu Sjever? Meni se već danas ponuda Sveučilišta Sjever čini kvalitetnijom i boljom od mnogih tzv. uglednih i etabliranih fakulteta i sveučilišta. I da citiram kolegu Vuljanića "Trebamo ga zato jer ga trebamo". I zapravo tu možemo na neki način staviti početak i kraj ove rasprave. Sveučilište Sjever trebamo jer ga trebamo sve ne samo Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, jednim djelom dakle onih 600 tisuća ljudi koji na neki način izravno gravitiraju sveučilištem, mi ga svi trebamo, mi ga kao RH trebamo, mi trebamo razvoj znanost, mi trebamo obrazovanje, mi trebamo sveučilišta i tako trebamo i Sveučilište Sjever kao javno sveučilište što se ovim prijedlogom zakona danas i predlaže. Neke od podataka smo čuli ali ja ne mislim da je na odmet da ih ponovimo, ponavljanje je majka znanja. Dakle na sveučilištu trenutno studira oko 3 tisuće studenata u 11 studijskih grupa, više od 350 zaposlenika i vanjskih suradnika. I ono što želim naglasiti kao jedan od argumenata za ovo što danas predlažemo je da osiguravamo pretpostavke za ravnomjerni razvoj kako mreže visokog obrazovanja u RH, tako Hrvatske u cjelini i u ovom slučaju naravno i posebno sjeverozapadne regije i u gospodarskom i u društvenom i u kulturnom i u znanstvenom i u svim drugim smislovima. Spomenut je podatak 86% studenata studira u područjima znanosti i tehnologije, inženjerstva i matematike, biomedicinskim i sva ta područja su ona koja su danas u Hrvatskoj deficitarna s jedne strane, a s druge strane u svim našim dokumentima i industrijskom strategijom i svim analizama se pokazuju kao ključna i i među ključnim područjima za razvoj RH i našeg gospodarstva. Spomenuto je ponovit ću namjerno regija u kojoj se sveučilište nalazi je debelo ispod prosjeka RH po visokom obrazovanju, znatno niše oko 10% znatno niže od nacionalnog prosjeka i u onoj referentnoj skupini 30 do 34 godine koja se spominje i u planovima EU i u našim dokumentima isto tako je bitno niže i to je sigurno povezano s činjenicom da ta regija do sada nije imala sveučilište, isto kao što su vjerojatno niže plaće povezane s činjenicom da ima premalo visokoobrazovanih ljudi, isto kao što problem s investicijama je povezan s time jer vi ne možete očekivati investicije uz suvisla, kvalitetna, suvremena, sofisticirana radna mjesta ako imate premali udio visokoobrazovanog stanovništva koje može raditi na tim radnim mjestima i u tim tvrtkama koje se otvaraju kroz te investicije. I to isto tako pokazuje da nam sveučilište treba, da nam treba javno Sveučilište Sjever. Treba nam javno Sveučilište Sjever kao samostalno sveučilište, ne kao dislocirani dijelovi nekih drugih sveučilišta koja se negdje drugdje čije čije matice su negdje drugdje, dalje ili bliže, čiji planovi razvoja su daleko od regije u kojoj se sveučilište nalazi,nama treba samostalno Sveučilište Sjever. Ne podružnice zagrebačkog ili bilo kojeg drugog sveučilišta. I ne slažem se da mogućnost studiranja i pristupa sveučilištu nije važna mogućnost materijalna mogućnost pristupa studiranju nije važan argument. To je strašno važan argument. U RH jako puno djece ne ide u srednju školu ili nije išlo u srednju školu jer nije moglo doći do škole. I isto tako jako puno mladih ljudi ne studira jer studij je skupi sport, mi to svi znamo. čak i ako ne plaćamo školarinu studij je skup sport ako ste u drugom gradu, ako morate plaćati smještaj, troškove prehrane, putovanja i svega onoga što studenti plaćaju. Sveučilište Sjever omogućava stanovnicima sjeverozapadne Hrvatske da studiraju ili u samom mjestu u kojem žive ili vrlo blizu ili bliže mjestu u kojem žive nego što je to bio slučaj i to će mnogim mladim ljudima i ne samo mladima, ali prvenstveno mladima otvoriti mogućnosti koje im do sada su bile nedostižne i nezamislive. Interes je već sada ogroman. Kolegica Želježnjak je govorila 18.je sveučilište od 122 po interesu. Rekao sam da neće samo mladi profitirati, neće samo mladi jer sveučilište ima i tih pet programa cjeloživotnog učenja. Mi smo se tu da mi je kuna za svaki put kada se u ovoj sabornici spomenulo kako je važno cjeloživotno učenje ja bi bio milioner. Ovo sveučilište ima pet programa odobrenih cjeloživotnog učenja i planiraju se novi naravno. I to je isto tako jedna od stvari koja je važna i zbog čega nam to sveučilište kao javno Sljedeći cilj je povezivanje znanosti i gospodarstva uz transfer znanja i tehnologije, sve to skupa zbog boljih i novih, ali naglašavam boljih radnih mjesta. Što mislim kada kažem boljih radnih mjesta? Malo statistike, u RH osobe osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 52% višu plaću od onih sa srednjoškolskim obrazovanjem i oko 20% višu od prosječne. To su podaci koji isto tako govore u prilog tome da nam i u sjeverozapadnoj regiji treba sveučilište i treba više visokoobrazovanih naših sugrađanki i sugrađana. Isto tako ne treba zanemariti činjenicu da samo sveučilište kao institucija prije nego što uopće počnu ove sve koristi od transfera tehnologije, znanja, visoke obrazovanosti, investicija koja onda mogu ići na bolja radna mjesta, sama činjenica postojanja sveučilišta doprinosi zajednici u kojoj se to sveučilište nalazi. ne samo materijalno i financijski nego i kulturno i društveno. Studentska populacija je najprogresivnija, najživlja, studentski gradovi su uvijek najživlji, najmoderniji u njima se događa život na najbolji mogući način i zato nam treba sveučilište u regiji koje nema sveučilište. Cijela kontinentalna Hrvatska ima samo Zagreb i Osijek, dakle apsolutno postoji opravdanje da se Sveučilište Sjever osnuje odnosno transformira u javno sveučilište. Spominju se troškovi, ajmo malo o troškovima. Sa ovim proračunom koji se predlaže prijedlogom zakona i kada se uzme broj studenata po studentu Sveučilište Sjever bi koštalo, ali to koštalo pod velikim navodnicima jer ja ne smatram da je obrazovanje trošak u tom smislu i da obrazovanje košta u onom smislu u kojem to klasično ta riječ znači, koštalo bi 5.770 kuna po studentu. Usporedbe radi Zagrebačko sveučilište košta 16.594 kune po studentu, Osijek 13.056 kuna, Zadar 18.304 kune, a Katoličko sveučilište koje se također financira iz proračuna košta ni manje ni više nego 27.382 kune po studentu. Ali ako govorimo o troškovima isto tako treba naglasiti da su gradovi i Varaždin i Koprivnica već uložili znatna sredstva u ovo sveučilište i da s ovom promjenom statusa to dobiva jednu novu snagu i jedan novi smisao. Dakle Sveučilište Sjever je jedno moderno, fleksibilno sveučilište, prilagođeno vremenu u kojem živimo, spremno na rast i razvoj i zadovoljava apsolutno sve tražene standarde kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Dapače uvjeti su u mnogome i u većini stvari znatno iznad hrvatskog prosjeka. Odnos studenata i nastavnika, omjer prostora i studenata, deseci laboratorija moderno opremljenih, umjetničkih kabineta, produkcijskih jedinica, drugih radnih prostora ali ali nije samo pitanje infrastrukture i zgrada i kabineta i broj radova i znanstvena kvaliteta je u ovom trenutku veća od mnogih puno starijih ili malo starijih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. To i dalje pri tome ne mislim govoriti ništa loše o drugima, to samo govori dobro o Sveučilištu Sjever. Ono dakle omogućava da se ljudi obrazuju, da se razvija znanje i tehnologija, da se povezuje gospodarstvo i da se inkubiraju nove ideje i novi projekti. Cjeloživotno obrazovanje također kao važan dio programa Sveučilišta Sjever. I sve to naravno i to uopće nije čudno ima snažnu podršku javnosti. Gradska vijeća Varaždina i Koprivnice naravno su dala podršku. Ali i u javnoj raspravi u dva kruga koja je održana 680 očitovanja je stiglo, od toga po mojim podacima je 6 bilo protiv, ali nije važno, nadam se da ste vi u pravu da je 3 bilo protiv, ali u svakom slučaju to je zanemariv postotak, to je razina statističke greške. I ono što želim na kraju svojeg izlaganja naglasiti je da je najkvalitetnije, najbrže, najefikasnije i najracionalnije rješenje ono koje predlaže Vlada Republike Hrvatske dakle prenošenje upravljačkih prava na Republiku Hrvatsku. I završiti ću s jednim zanimljivim povijesnim podatkom, ja mislim da će kolega Škvarić nešto o tome isto reći, dakle 1687. godine je dekretom cara Leopolda u Lepoglavi osnovana Kraljevska akademija sa pravom dodjele doktorata, dakle neki embrio ajmo to tako reći sveučilišta. To je nažalost u međuvremenu pretvoreno u zatvor. Ajde da ovaj puta tu grešku svi zajedno ne napravimo. Hvala. **Leko, Josip Poštovani zastupnik Dubravko Bilić ima repliku na vaše izlaganje. i temeljito obradili ovu interesantnu temu ne samo kao regionalnu temu osnivanja sveučilišta nego doista kao jednu obrazovnu, znanstvenu temu koja zanima cijelu Hrvatsku. Mene je posebno zapravo, tako kažem, usmjerila na vašu, na repliku činjenica da ste na početku rekli da su doista 3 zakonska prijedloga. I oni pokazuju zapravo da su to tri inicijative za jednu istu stvar. A ja bih se složio s vama da je ovaj prijedlog Vlade zapravo najcjelovitiji jer prije svega uvažava činjenicu da Sveučilište Sjever postoji samo mu se daju evo javne ovlasti. I to je nešto što u svakom slučaju treba prepoznati. Ali naravno da su i ove druge dvije inicijative gotovo na istome tragu jer potenciraju važnost obrazovanja, odnosno visokoškolskog obrazovanja na sjeveru Hrvatske. Još ste napomenuli jednu interesantnu stvar koja je specifična zapravo za ovo Sveučilište Sjever a to je cjeloživotno učenje. Cjeloživotno učenje je kroz ovih 5 programa, biti će ih i više, cjeloživotno učenje zapravo će omogućiti našem sveučilištu Sjever da se aktivnije uključi u europske projekte pridobivanja sredstva za ulaganje u razvoj i infrastrukture sveučilišta ali i u razvoj programa jer je cjeloživotno učenje prepoznato i u Europi u ovom periodu 14-20 kao jedan od prioriteta prilagodljivosti

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjeni kolega i ja se slažem da je činjenica da postoje 3 zakona. Meni se isto prijedlog Vlade čini, i nama u klubu HNS-a se prijedlog Vlade čini najracionalnijim i najefikasnijim. Ali činjenica je da to da imamo 3 prijedloga zakona koji ipak idu nekako prema istom cilju. Ako ništa drugo s jedne strane svima nama olakšava obranu i zastupanje Sveučilišta Sjever a s druge strane sasvim sigurno pokazuje da smo u pravu i da Sveučilište Sjever zaslužuje biti sveučilište. Što se cjeloživotnog učenja tiče najlakše je braniti one koji rade nešto što se stalno ističe kao prioritet. Mi o cjeloživotnom učenju u Saboru govorimo svako malo i onda dođe sveučilište koje to već radi. To je onda najlakše zastupati i braniti. I treća stvar, s obzirom da ja ipak sebe smatram političarom, ja se ne bojim političkih odluka. Karakteristika političara i vlada koje preuzimaju odgovornost je da donose političke odluke. Ovo jeste politička odluka i treba biti politička odluka, mi smo političari, Vlada je političko tijelo, ovo je politička odluka u svakom slučaju ali ono što je i važnije da je ovo dobra politička odluka

lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Kolman u svom ste izlaganju spomenuli da je obrazovanje skup sport. Obrazovanje nije skup sport, obrazovanje je danas skupa i mnogima nedostupna potreba. Osnovni uvjet i na osobnoj razini a i na razini društva, regije ne samo da se napreduje nego i da se opstane. I u tom pogledu držim da ćete se složiti samnom da nitko nema pravo održavati postojeće stanje koje sjever Hrvatske pretvara u provinciju. Osnovne smjernice europske politike su ravnomjeran razvoj. Pričanje o ravnomjernom razvoju, a da ljudima, mladim ljudima te regije ne osiguramo jednake uvjete koje imaju njihovi vršnjaci bila bi puka demagogija. Prema tome, mislim da je situacija potpuno čista i da ćete se u tome složit sa mnom. Hvala lijepo. izraz skup sport jer je to uobičajena fraza, ali mogu se složiti s vama da ima i boljih načina na koje sam to mogao reći. Skupa potreba je sasvim sigurno nešto s čime se mogu u potpunosti složiti. Danas bez obrazovanja zaista čovjek vrlo teško sudjeluje u suvremenom društvu, ne samo kad govorimo o radnim mjestima nego generalno i komunikacijama i medijima i svime onime s čime se mi suočavamo zapravo zahtijeva ozbiljno obrazovanje. Tako da nemam ništa drugo reći nego potpisujem sve što ste rekli u vašoj replici. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Rajko Ostojić, replika. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa. Dakle da, istina je da ste rekli obrazovanje je skup sport, a rekli ste još ljepše kad ste govorili o trošku, zato sam se i javio. Dakle rekli ste koliko je trošak per capita po studentu i rekli ste vrlo jasno to nije trošak. Tu ste bili eksplicitni. Dakle ovo je bila jedna umjetnička sloboda, a tu ste bili eksplicitni kolega. I potpuno podržavam ono što ste rekli i vi i Vesna Želježnjak, dakle da je ovaj prijedlog Vlade najbolji jer se radi samo o prijenosu upravljačkih prava. Vratili su nas u 17. stoljeće u Lepoglavi, ali mene ste asocirali s ovim vašim lijepim citatom trošak ne postoji, jednu staru kinesku poslovicu, staru nekih 3000 godina, znate i sami kakva je bila kineska civilizacija. Oni kažu sljedeće, ako želiš dobro svojoj obitelji, svojoj ulici, svom selu, svojoj regiji, državi, sadi rižu, ako želiš dobro par godina. Riža se sadi, sadi, bere, prodaje, ali dođe suša, nema više love, nema preživljavanja. Ako želiš dobro svom selu, gradu, regiji, državi, za 2-3 desetljeća posadite šljive ili dole u Neretvi mandarine ili neko slično voće, ali opet dođe nevera, kataklizma, tsunami i nestane. Ključna je ova treća, ako želiš dobro svom selu, obitelji, narodu, ulaži u ljude. To je ključno. Samo u ljude, jer jedino ćemo na taj način pomoći i svojoj regiji, u ovom slučaju sjevernoj regiji, svojoj državi, domovini, Hrvatskoj domovini i naravno Europskoj uniji. Znači ulaganje u ljude nije trošak i to je činjenica. To nije trošak, to je investicija u budućnost. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku nema ili ima? Diskusija je polemična, mora biti. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ostojić, u polemičnom tonu slažem se sa svime što ste što ste rekli, ali želim reći da mi imamo problem u Republici Hrvatskoj. Mi nismo još do kraja osvijestili tu činjenicu da obrazovanje zaista nije trošak god to ne budemo osvijestili morat ćemo izgleda napravit neke zaista izračune. Ja ne znam, to će bit neka žestoka matematika. Možda nam kolege sa Sveučilišta Sjever u tome mogu pomoći da zaista izračunamo koliko u nekom srednjoročnom i dugoročnom razdoblju svaka kuna koju smo uložili s koliko se vraća ili ili koliko košta svaka kuna koju nismo uložili, a trebali smo i mogli smo. I dok taj iskorak ne napravimo imat ćemo problem sa financiranjem obrazovanja i sa razvojem utemeljenim na obrazovanju. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HSU-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege, poštovani gosti. Pred nama je zakon prema kojem će gradovi Koprivnica i Varaždin dobiti dva ravnopravna sveučilišna centra koja će značajno pridonijet obrazovanju mladih u SZ Hrvatskoj. Još u ruju 2012. sporazumom dva grada udareni su temelji i zadane smjernice za njihov razvoj i orijentiranost prema potrebama lokalne zajednice. Osnovni strateški cilj osnivanja Sveučilišta Sjever je povećanje broj visokoobrazovanih građana u županijama regije SZ Hrvatske. Svi statistički pokazatelji pokazuju izrazitu nepovoljnu strukturu i nisku razinu visoko obrazovanih građana tog dijela Hrvatske. Prosjek visoko obrazovanih građana u Republici Hrvatskoj prema popisu stanovništva iz 2011. godine iznosi 26%, a u županijama SZ Hrvatske samo 17%. Zbog toga je cilj u narednih 10 godina podizanje broja visoko obrazovanog stanovništva ove regije na prosjek Republike Hrvatske. Svih ovih godina iz te regije mladi odlaze na fakultete u Zagreb. Dosta mladih iz Koprivnice osim u Zagrebu danas studira i u udaljenom Osijeku što za njihove roditelje predstavlja veliki trošak. Kolege Vuljanića nema ali postavio je jedno pitanje, otkud ideja. Pa ja slobodno mogu reći da sam ja preteča tog sveučilišta jer sam ja '70.-ih godina primjerice pripadao toj siromašnoj generaciji koja nije imala financijskih sredstava za studij u Zagrebu, već se vanredno školovala uz rad uz podršku Podravke na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu sa odjelom u Koprivnici. I danas postoji veliki broj roditelja, posebno sada u vrijeme krize, koji ne mogu svojoj talentiranoj djeci platit smještaj, prijevoz i hranu u Zagrebu ili nekom drugom gradu i tako osigurati daljnje školovanje izvan mjesta prebivališta. Predviđen je sustav novog sveučilišta ima zadaću otkrivati posebno sposobne kadrovske potencijale iz te regije, poticat razvijanje i primjenu odgovarajućeg znanja i vještina za razvoj gospodarstva, lokalne zajednice u kojoj žive i u kojoj će se stvoriti uvjeti da ostanu u svojem kraju, da svoj kruh ne moraju tražit u Zagrebu ili negdje u inozemstvu. Da bi sveučilište privuklo upis vrhunskih studenata, mora imati kvalitetne studijske programe, mora obrazovati, stvarati kadrove za poduzetništvo, mora poticati studije deficitarnih struka, ne stvarati kadrove koji će gubiti dane na burzi i uzaludno tražiti posao u svojoj struci. Svako iseljavanje i odlazak u tuđe zemlje posebno visoko obrazovanih kadrova tragedija je za svaku državu. Zbog toga treba sustavno skrbiti da najbolji studenti po završetku studija budu prilagođeni tržištu rada, ostanu u svome kraju i budu nositelji gospodarstva i budućeg razvoja svojeg kraja gdje su rođeni. Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz kolovoza 2012. a u skladu sa ugovorima između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i visokih učilišta upisom na studijske programe sveučilišta treba poticati obrazovanje za prirodna, tehnička i biotehnička znanstvena područja. U gradu Varaždinu iz područja biomedicine i zdravstva postoji jedino studij sestrinstva, a studijski programi iz područja prirodnih znanosti ne postoje. Ovo sveučilište se osniva u cilju zadovoljenja potreba mladih građana sjeverozapadne Hrvatske sa zadaćom razvoja cijele regije prvenstveno kao potpora gospodarstvu, ali i društvenom i kulturnom životu u cjelini. Grad Koprivnica od 2006. godine radi na projektu razvoja visokog obrazovanja i osnivanja sveučilišta. Grad je osnovao Odbor za razvoj jedne takve institucije, potpisuje se ugovor sa Vladom RH o ustupanju prostora bivše vojarne sa obvezom osnivanja sveučilišta, odnosno gradnje kampusa ali za uzvrat grad Koprivnica mora izgradit novu zgradu Palači pravde koja je građane Koprivnice stajala 32 milijuna kuna. Dok su drugi gradovi u RH vojarne dobivali na poklon građani Koprivnice će još godinama otplaćivati kredit za izgradnju Palače pravde koja je sada u vlasništvu Republike Hrvatske. Osnovni ciljevi djelovanja Sveučilišta Sjever su prije svega povećanje broja visoko obrazovanih stanovnika, omogućiti pristup visokom obrazovanju što većem broju stanovnika te regije s visoko obrazovanim kadrovima iz te regije dati potporu industriji i gospodarstvu, te društvenom i kulturnom životu regije i dodatno zapošljavanje kvalitetnog nastavnog osoblja sa znanstvenim i stručnim kompetencijama i znanstveno-nastavnim zvanjima. Tako bi nova ustanova Sveučilište Sjever realizacijom ovih ciljeva trebala biti važan i glavni faktor ravnopravnog razvoja ovog dijela Hrvatske prije svega u gospodarskom ali i u kulturnom, socijalnom i društvenom pogledu. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog Vlade. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Nastavljamo raspravu po klubovima. Sada je na redu poštovani zastupnik Petar Baranović u ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo, malobrojne prisutne oko ovako interesantne teme i poštovani gosti. Dobra večer, ušli smo već polako u noć. Za početak citat iz hrvatskog Ustava: "Obrazovanje u Republici Hrvatskoj svakome dostupno pod jednakim uvjetima u skladu sa njegovim sposobnostima." Članak 66. Kad bi razmislili o tome koliko ovaj članak tangira današnju temu onda vjerojatno bi današnja čitava rasprava oko ove teme trajala koliko triba za dignit ruke da izglasamo prijedlog zakona Koji god bude izglasan taj će ispravit veliku nepravdu koju sjeverozapad Hrvatske trpio hrvatske politike, ispravit veliku neodgovornost i oprat obraz politike koja je dopustila da u ovoj zemlji jedan centar ima monopol nad svim. Pa onda iz tog centra i sveučilišta, najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj dođu još i tonovi kritike na ovu inicijativu da i sjeverozapad bude ravnopravan Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku i drugim centrima. Kao što je kolega Kolman kazao skup sport, a ja sam sebi za slobodu da ga korigiram skupa potreba postavimo sebi pitanje kakvu šansu ima sjever da ne postane zala provincija ako nema svoje sveučilište? Kakvu šansu sveučilište bez ravnopravnog položaja u odnosu na druga sveučilišta sa istim zadatkom, istim ovlastima ima ukoliko ta prava ne izjednačimo? Lokalnim samoupravama sjevera Hrvatske treba biti zahvalan, jer tamo postoju zgrade, tamo postoji oprema, tamo postoje kadrovi, postoje neki entuzijasti, dio ih je tu gore na galeriji koji su kao pepeljuga u Hrvatskoj akademskoj zajednici radili svoj posao čekajući da im Hrvatski sabor nađe staklenu cipelu i donese i ispravi nepravdu. Za razliku od drugih kojima se iz državnog proračuna radilo kampuse, kupovalo opremu, davalo plaće, plaćalo seminare, odlaske na simpozije. Sjever se borija sam, sam je stvara u uvjetima u kojima živi danas sa najnižom prosječnom plaćom od svih, gotovo svih regija u Hrvatskoj. Nek' me kolege koji to bolje znaju ispravu ako griješim. Postavimo sebi pitanje da li ti ljudi plaćaju PDV? Da, po istoj stopi po kojoj plaćaju ljudi u Zagrebu, građani ove zemlje, u primorju, u Dalmaciji, u Slavoniji. Kad smo stvarali državu jesu li ti ljudi nosili šarenu uniformu? Ja ih pamtim iz tih vremena. Jesu, iako direktno njihovi domovi nisu bili ugroženi. Imaju li ti ljudi pravo da njihova djeca, mladi ljudi sjeverozapada startaju život pod istim uvjetima pod kojima startaju zagrebački klinci, oni koji su se rodili u perimetru od 5000 metara oko Kaptola. Apsolutno imaju pravo. Je li normalno da smo se 20 godina od stvaranja Hrvatske države, od poslijeratnog vremena, dakle 25 godina, uopće našli u situaciji da razgovaramo o ovome večeras? Da 600 tisuća ljudi u jednoj regiji je samo snalazeći se kroz svoje jedinice lokalne samouprave davalo minimalnu šansu mladim ljudima da uspiju. Zašto je ovo sveučilište bitno, zbog čega je bitno osim osobnog probitka svakog mladog čovjeka? Što čeka regiju u kojoj nema akademske zajednice? Kakav je stvarni prostor za napredak društva, gospodarstva, znanosti? Nikakav. Jedino što regija kojoj država uskrati šansu za ravnomjeran razvoj na ovaj način može očekivati to je da postane provincija. Jesu li ti ljudi to zaslužili? Apsolutno ne. Ja držim da će ovo biti jedan od rijetkih zakonskih prijedloga u ovoj našoj močvari od hrvatske politike koja je dopustila da uopće toliko godina nakon raspravljamo o ovome, dakle da će ovo biti jedan od rijetkih zakonskih zakonskih prijedloga oko kojeg ćemo postići konsenzus glasajući i za svoje prijedloge ali u konačnici i za prijedloge drugih samo s jednim ciljem da mladi ljudi, akademska zajednica i građani sjeverozapada imaju jednaku šansu i jednaka prava. Jer u državi u kojoj se to u praktičnom smislu ne postigne Ustav vrijedi jednako koliko tjedni časopis. U mnogočemu smo Hrvatski ustav u njegovoj primjeni, u mnogim nišama funkcioniranje ovog društva sveli na tjedni časopis, nemojmo ga svoditi na tjedni časopis

zajedno sa potpredsjednikom Doma Željkom Reinerom. Nema ga? Onda samo vi kolegice. Hvala lijepa. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege uglavnom čuli ste kroz moj prijedlog zakona za što se zalažemo, međutim ono što bih željela reći a potaknuo me eto i kolega koji je govorio prije mene jest možda smo mi malo samozatajni u tom dijelu Hrvatske, možda nismo dovoljno glasni, možda je riječ o mentalitetu. Možda smo navikli sve stvari raditi sami i za sve se pobrinuti sami. Međutim, imamo jednaka prava ili bismo ih trebali imati kao što to imaju i svi ostali, ne misleći pritom da smo na neki način diskriminirani. Ali, činjenica jest da od infrastrukturnih projekata a ako hoćete od kanalizacije sve se radilo o samodoprinosu. Složit će se vjerujem kolege, svi živimo tamo, znate o čemu govorim, možda zato u 2015. godini i ovog trenutka pomalo na drukčiji način gledamo na ove prijedloge koji su pred nama. U svakom slučaju ne oduzimajući više vrijeme mi smo svoj prijedlog iznijeli, tražimo da razmislite i o njemu ali u svakom slučaju Sveučilište Sjever u ovakvom ili onakvom obliku zaslužuje svoju šansu još jednom ponavljam nužnost stručnih kadrova kako u nastavničkom kadru, a tako i možda drugih drugih studija, kolegija koji će se tamo odvijati i koji će biti usko vezani uz potrebe tržišta rada, a ne obrazovati kadrove koji će teško pronaći svoje mjesto na tržištu rada među nažalost brojnim nezaposlenim u RH. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana kolegice, vrlo ste racionalni. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvi će biti Marijan Škvarić, izvolite kolega. **Škvarić, Hvala gospodine predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra. Prije svega bih se osvrnuo na jedno ključno pitanje koje smo nekoliko puta u ovoj raspravi tijekom evo ove večeri pokrenuli, a to je a zašto nam treba sveučilište, zašto nam treba znanje, zašto nam treba obrazovanje? Odgovor je ono pa da zaista nam treba jer prije svega ako želimo u ovom globalnom sustavu ulaska Hrvatske u EU želimo prije svega biti konkurentni. A konkurentnost u ovim slučajevima se ne očituje koliko imamo novaca u džepovima i koliko možemo teški teret nositi na našim leđima nego koliko imamo znanja i sposobnosti u našim glavama. I to nismo vidjeli od danas, to nismo vidjeli od jučer, to se vidjela ta potreba već davnih godina kada su se osnovala sveučilišta, kada su ljudi učili jer zaista su htjeli nešto više, nešto bolje za sebe, ali i nešto više i bolje i za svoj kraj, za svoju državu a i društvo u cjelini. I naravno svatko ima pravo na uspjeh, svatko ima pravo i na razvoj. U tom dijelu kad govorimo o našoj makroregiji sjevera Hrvatske imamo pravo na naše sveučilište, imamo pravo da svima i prije svega i djeci, studentima ali i cjeloživotno obrazovanje što smo danas čuli i imamo mogućnost da nam se to i omogući. I da, bili smo možda uskraćeni dosta vremena. Ali ja kao prije svega gradonačelnik grada Lepoglave bih još jedanput spomenuo, to je da malo definirano od kolege Igora, da u jednom trenutku smo zaista bili uz bok velikim europskim centrima znanja. Ali taj trenutak je bio nažalost prije 341 godinu kada je prvo sveučilište ovoga kraja bilo osnovano u Lepoglavi, 1674. godine. I zaista možemo reći mnogi velebni muži u tom trenutku uz Dubrovnik, uz Beč u Lepoglavi se promicala kultura, znanje i obrazovanje. I mislim da u ovom djelu nakon ove rasprave ovih stavova uvaženih kolega možemo reći da ne smijemo čekati više ni jednu godinu, ma ni jedan mjesec, ni jedan dan da da ne omogućimo osnivanje sveučilišta, da ne omogućimo da svi imamo pravo na znanje i obrazovanje. Jer i kao gradonačelnik mogu zaista reći da svim onim programima i projektima koje smo definirali da smo temeljili razvoj na mlade i obrazovane ljude, da je to temelj svih temelja razvoj našega kraja, naše sredine. ja bih još jedanput spomenuo da se definira koristi, i razlozi i ciljevi za osnivanje Sveučilišta Sjever u najkraćim crtama, a to je poboljšanje nepovoljne obrazovne strukture sjeverne regije RH. S ovih 10% udjela visokoobrazovanih ljudi mislim da to ne možemo reći da tu imamo tu konkurentnost. Da moramo postići i ravnomjeran razvoj svih regija u RH i da zaista moramo ispraviti nepravdu prema našoj regiji. Ma nećemo biti ko kalimero, to je prava pravcata nepravda. I mi smo ti koji smo ipak na sjeveru Hrvatske puno aktivniji, proaktivniji i borimo se za naša prava i borimo se za ono što ta regija itekako zaslužuje. I da u svemu tome želimo da obrazovanje nosi naš gospodarski razvoj potencijala i razvojni razvoj sjevernih županija jer ako samo velimo za ovo prije što sam rekao da imamo nepovoljnu strukturu i razvoj a govori se da recimo vanjska regija i sjeverna regija je najkonkurentnija regija u RH pa gdje bi nam onda kraj bio da smo imali prije priliku da ovo što smo imalo kao slabosti ispravimo i pretvorimo u našu veličinu, našu snagu i našu prednost? I ovdje je isto rečeno izgubili smo 8 godina od 2001.godine, u jednom trenutku 8 godina nije nam se moglo pomoći niti ulagalo da sveučilište razvijamo, ali sad je došao trenutak da evo zaista mi svi prije svega sa našom Vladom, sa našim ministrom i mi iz SDP-a, HNS-a podupremo i dođemo do ovakve odluke i ovako kvalitetnog rješenja. Naravno govorim o pravu naših mlađih sugrađana da također imaju pristup visokom obrazovanju a ne da nažalost iz našeg kraja, to je još blizu do Zagreba, ali ima ih puno koji studiraju i u Osijeku, i u Splitu, i u Rijeci, i u Zadru. Da to su troškovi, troškovi koje mnoge obitelji se odriču svega samo da mogu omogućiti svojoj djeci obrazovanje. Jer su oni shvatili da je obrazovanje temelj svega života i razvoja. Definiranje i stvaranje temelja za pokretanje novih studenskih programa u skladu sa potrebama lokalnog i regionalnog gospodarstva više puta je rečeno trebamo studente, trebamo ljude koji su konkurentni na svjetskom globalnom tržištu, ne samo na ovom regionalnom dijelu i da oni zaista doprinose razvoju svojih lokalnih sredina odakle su došli. I da tu je isto prednost zašto treba napraviti, e zahvaliti se i Koprivnici, i Varaždinu koji su odricanje putem svojih sredstava koje nisu ulagali u druge potencijale da se stvori mogućnost razvoja i osnova našeg sveučilišta. I zaista bih rekao da i ovaj zakon je prema tome jedan od najboljih koji omogućava brže, kvalitetnije a u konačnici i jeftinije ostvarenje ovih ciljeva koje smo si postavili ovim zakonom. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega Škvarić. Na redu je poštovani kolega zastupnik Mario Habek. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege pa evo kao uvod u ovu raspravu dopustite mi samo nekoliko podataka o aktualnom stanju na Sveučilištu Sjever i njegovim studijskim programima i naravno zainteresiranosti studenata Studijski programi Sveučilišta Sjever izvode se u dva ravnopravna sveučilišna centra i to Sveučilišni centar Koprivnica i Sveučilišni centar Varaždin što uveliko naravno doprinosi dostupnosti visokog obrazovanja u cijeloj regiji sjeverozapadne Hrvatske. Sveučilište Sjever izvodi nastavu na jedanaest različitih studijskih programa i naravno dva diplomska, dva na diplomskoj razini Obzirom na to da Sveučilište Sjever školuje većinom deficitarne kadrove jedina visoka školska ustanova ovakvog tipa u široj regiji govorim o raznovrsnosti studijskih programa i veličini. Interes za upis naravno novih generacija na studije Sveučilišta Sjever raste iz godine u godinu. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje prilikom upisa akademske godine 2014.-2015. Sveučilište Sjever je ostvarilo zavidnu 18 poziciju poziciju od 122 ustanove visokog obrazovanja u RH čime je ustanova svrstana u top 15% ustanova prema interesu budućih studenata. Upravo zbog tog interesa jasno je da ovakav prijedlog zakona itekako ima smisla jer prepoznaje potrebe lokalne zajednice kao i potrebe samih studenata. Stoga donošenje Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever u Hrvatskom saboru predstavlja jedino realno i racionalno rješenje kojim će sjever RH početi ostvarivati ista prava te dobiti iste mogućnosti razvoja kao i ostale regije države koje imaju vlastito javno sveučilište. Navedenim se ispravlja i velika neravnopravnost u odnosu na ostale makroregije koje imaju već svoja javna sveučilišta kao što sam to i naveo. Ustanova zadovoljava sve tražene standarde kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju a isti su usklađeni sa nacionalnim europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete. Također Sveučilište Sjever predstavlja odgovor na sve zahtjevnije i specifičnije obrazovne optimume zbog niza činjenica koje idu u prilog postojanju ovakve ustanove. Smanjeni troškovi studiranja, jeftinija prehrana, manji troškovi mobilnosti, bolja povezanost i nastavak srednjoškolskog stukovnog obrazovanja, veća povezanost i suradnja s gospodarstvom. Uspostava javnog sveučilišta donosi veliki iskorak i veliku perspektivu za čitavu lokalnu zajednicu. Privlačenje studenata iz drugih krajeva porast će naravno javna potrošnja u gradovima od ugostiteljskih usluga, potrošnja osnovnih životnih potrepština, knjiga i drugo. Gradovi će se ispuniti mladim ljudima što će dovesti do novih kulturnih sportskih i zabavnih sadržaja. Važnost ovog projekta prepoznala je šira javnost. Tijekom dvije javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH dostavljeno je mišljenje od oko 560 fizičkih i pravnih osoba iz svih struktura društva. Sveučilišni profesori, znanstvenici, gospodarstvenici, kulturni djelatnici, čelnici jedinice lokalne samouprave, studenti i mnogi drugi. Zato ja osobno dajem čvrstu potporu ovom zakonu, a još ću jednom istaknuti i nekoliko ključnih razloga zašto je tome tako. Naravno da treba poboljšati obrazovnu strukturu sjeverne regije RH. Kao što su moji kolege već istakli svi oni podaci jasno pokazuju da ovaj dio Hrvatske, sjeverni dio Hrvatske zaostaje za državnim prosjekom, javno Sveučilište Sjever samo je jedan ali veliki i značajan korak u pravom smjeru. Treba težiti da se sve regije u RH ravnomjerno razvijaju. Trenutna situacija koja je nepovoljna za stanovnike sjeverne regije nekoliko sjevernih županija s više stotina stanovnika pretvaranjem Sveučilišta Sjever u javno sveučilište konačno bi dobilo ono što sve druge regije u Hrvatskoj već neko vrijeme imaju. Vjerujem da će sveučilište svojim djelovanjem sigurno značajno pridonijeti lokalnom i regionalnom razvoju gospodarstva o kojemu je bilo mnogo riječi od mojih prethodnika. Također mladi ljudi sa sjevera imaju pravo na pristup visokom obrazovanju u sjevernoj Hrvatskoj, pretvaranjem Sveučilišta Sjever u javno sveučilište svi roditelji u ovom dijelu RH dobili bi mogućnost da im djeca studiraju u mjestu u kojem stanuju ili vrlo blizu mjestu stanovanja. Time bi im se omogućilo značajne uštede u kućnim budžetima. Također mnogi roditelji niti ne mogu priuštiti svojoj djeci odlazak na studiranje u neki drugi grad, te bi im se ovom odlukom otvorila prilika za znatno jeftiniji pristup visokom obrazovanju. Zato dopustite da evo kao zastupnik sa sjevera Hrvatske iz Varaždinske županije zahvalim Vladi, zahvalim premijeru Zoranu Milanoviću na ovom prijedlogu zakona jer ukoliko se usvoji, a vjerujem da se hoće usvojiti, da će ovaj prijedlog … nove velike mogućnosti i ovaj zakon i ova odluka tom dijelu sjeverne Hrvatske.

Kolega Baranović je citirao Ustav, članak 66., a mi smo saborski zastupnici i imamo našu Vladu koja je potpuno jasno donijela svoj program Vlade za mandat 2011.-2015.o dostupnom obrazovanju za sve sugrađane, te da će u javnim ustanovama školovanje biti besplatno za uspješne i redovite studente te financijska potpora dana redovitim studentima za školovanje osobito u vrijeme gospodarske krize, naglasak je na ovo osobito u vrijeme gospodarske krize. Danas hvala Bogu izlazimo iz recesije po svemu sudeći i službeno, pričekajmo rezultate zavoda o rastu BDP-a u zadnjem kvartalu i šteta na ovom tragu da se za vrijeme gospodarske krize dakle prije 7,8,9 godina kada je počela nije realizirana jedna dobra ideja. nije realizirana iz toga što se naprosto nešto što je radila Račanova vlada osnivanjem Sveučilišta u Zadru 2002., osnivanjem Sveučilišta u Dubrovniku 2003.nije nastavila, nije ih to zanimalo, naprosto ih nije zanimalo imali su preča posla, očito. A onda je došla gospodarska kriza i onda sada upotrebljavamo teške riječi sirotinja, to je jedna od najtežih i ružnih riječi u hrvatskom jeziku i volio bih da se o tome ne govori u Hrvatskom saboru. oni koji su govorili očito sada nisu ovdje pa ih molim da to ubuduće to ne govore. to je teška riječ, teška riječ. Dakle, na tragu tog i Ustava članka 66., zakona programa Vlade logično je da se podupre jedino logično prijedlog Vlade o prijenosu upravljačkih prava iz cijelog niza razloga o kojem sada ne bi govorio, a samo ću ponoviti, nije riječ samo o 3 županije Varaždinskoj, Međimurskoj, Koprivničkoj nego 50% susjednih Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj. Znanost je nevjerojatna, znanost je kao živi kamen, nevjerojatno brzo se razvija. Mi smo pričali jedno 3, 4 sata i vjerujte mi da mnoge činjenice koje su bile prije 3 sata više ne vrijede, a da su nove bolesti, nove spoznaje, osobito ICT tehnologiji, strojarstvu, dizajnu ma svemu onome što u principu već sada ima sveučilište u sjeveru elektrotehnici, biomedicinskoj elektronici se možda razvilo. Stoga još jednom apsolutna potpora prijedlogu Vlade. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Prije nego što vidim da li će predstavnik predlagatelja jedan, drugi i treći završno davati riječ, ne mogu a da ova rasprava dinamična i kvalitetna me podsjetila na jednu životnu kaže da teškoće rastu sve više i više što se primičemo cilju. Tako da imamo u vidu to. Da li će predstavnici predlagatelja završne riječi uzeti? Da. Predstavnik Vlade, poštovani zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Roko Andričević. **Andričević, Roko** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime Vlade Republike Hrvatske naravno zahvaljujem na dugotrajnoj i kvalitetnoj raspravi. Ono što je svima nama očito ovdje jasno da je zajednički cilj svih da Sveučilište Sjever nastavi nastavi sa radom kao javno sveučilište u Republici Hrvatskoj. U cijeloj raspravi ste u više navrata spominjali i to je nešto što ja želim kao predstavnik Vlade naglasiti obrazovanje naravno ne smije i nije nigdje trošak. Znači obrazovanje je najmoćnije oružje koje može imati neka država u razvoju svog društva, u razvoju svega onoga što društvo želi biti. I nadam se da će ovaj prijedlog Vlade Republike Hrvatske koji je prijedlog o prijenosu osnivačkih prava, koji je najjednostavniji u smislu implementacije svoje u praksi biti prihvaćen na glasovanju u ovom Saboru. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Poštovana zastupnica Natalija Martinčević u završnoj riječi o svojem prijedlogu. Evo ja bih se također kao predlagateljica svima zahvalila na jednoj konstruktivnoj i pozitivnoj raspravi. Bilo je nekih izuzetaka ali ubrzo se vidjelo da su bez ikakvih argumenata. Ja naravno očekujem da će se podržati prijedlog Narodne stranke-Reformisti, on je na kraju krajeva i rađen u suradnji sa sveučilištem. No u svakom slučaju ako bude većina podržala prijedlog Vlade mi ćemo također naravno podržati prijedlog Vlade jer imamo zajednički cilj da Sveučilište Sjever postane javno od države od države financirano sveučilište. I netko je rekao evo vi sada to tu radite zbog birača, naravno da radimo zbog birača, birači su nas izabrali, birači nas plaćaju i naš je posao da radimo ovdje za birače. I ja se nadam da evo uz ovaj zakonski prijedlog koji će sutra na glasanju ja vjerujem proći će biti još puno drugih dobrih i konstruktivnih prijedloga. Ono što mogu reći od Narodne stranke-Reformisti svakako. Hvala. Hvala i vama. Hvala lijepa. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovati ćemo o zakonima kada se steknu uvjeti. Sada ćemo zastati sa radom. Nastaviti ćemo u plenarnom obliku sutra u 9,30., to je Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2014. godini. Hvala vam lijepa, vidimo se sutra ujutro. Hvala